Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo s radom, kao što smo najavili. - Izvješće predsjednika Vlade Republike Hrvatske o održanim sastancima Europskoga vijeća u veljači i ožujku 2023.; Podnositelj je predsjednik Vlade RH kojeg još jednom pozdravljam. Predsjednik Vlade podnijet će Izvješće u skladu s odredbom čl. 11 Zakona o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade RH u europskim poslovima, a raspravu je proveo Odbor za europske poslove. Prije nego što dam riječ predsjedniku Vlade, imamo zahtjev za stankom. Kolega Raspudić, izvolite. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika Mosta tražim stanku od 10 minuta kako bismo razmotrili još jednom ključne aspekte ovog Izvješća. Naime, važno je istaknuti da je u ovom Izvješću po prvi put otkako ih analiziram smo čuli nešto jako važno i konkretno sa sastanaka Europskog vijeća i to iz usta našeg predsjednika Vlade. Posebno apeliram na građane ako mogu ovo čuti, Kosova i građane Srbije da imam jako dobru vijest za građane Kosova i jako lošu vijest za srpsku javnost. Naime, u Izvješću stoji kako se o raspravi o pregovorima Beograda i Prištine, predsjednik Vlade Plenković, citiram, založio se za stabilnost i mir te dodao da prijedlog sporazuma upućuje na de facto priznanje. Dakle ovaj sporazum je de facto priznanje Kosova, ponavljam, izvrsna vijest za naše prijatelje s Kosova, loša vijest za srbijansku javnost i dobro je da se to ima na umu i konačno smo čuli nešto javno i razgovjetno. Za razliku od toga, ovi sastanci bili su fokusirani na 3 teme. Na temu Ukrajine, na temu gospodarstva EU i na temu migranata. Temu migranata obilježava obrat. Nema više kao u vrijeme Angele Merkel priče o prijemu nego samo kako zaštititi granice i odbaciti ih. Temu Ukrajine obilježava licemjerje jer istovremeno Rusija je označena kao .../Govornik se ne razumije./... neprijatelj, Putina će se dovoditi pred međunarodni sud, a bez problema se trguje s Rusijom, naftom i plinom, dapače, stoji tu kako se dogovaraju cijene pa će se evo, odredit će se gornja cijena iste te nafte, što je jedinstven slučaju u povijesti da ste s nekim de facto u proxy ratu, a istovremeno uredno ide trgovina. I treća stvar koja se tiče gospodarstva, tu je paradoks. Istovremeno imamo klimatsku religiju i obećanje da ćemo postati klimatski neutralni, a s druge strane da ćemo biti globalno konkurentni

Poštovani predsjedniče HS-a, 238. Ne znam jesam li dobro razumio ili je kolega Raspudić pohvalio Izvješće predsjednika Vlade RH ili možda nije za priznanje Kosova? Evo, samo neka pojasni, ako ima volje. Kolega Zekanović, ne može odgovoriti sada kolega Raspudić, a vi morate dobiti opomenu nažalost jer ovo nije bila povreda Poslovnika nego pitanje, to čak ni nema definirano u Poslovniku. Kolegice Peović, isto stanka. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Hvala. Tražim stranku u ime Kluba HSS-a i Radničke fronte u trajanju od 10 minuta kako bismo upozorili na dio izvješća koji se odnosi na gospodarstvo. Premijer je tamo na tim sastancima slušao uglavnom, kako treba izgledati europsko gospodarstvo, u izvješću je manirom dobrog učenika iznio što je tamo čuo, ono što bi uistinu trebao raditi na tim sastancima je postaviti pitanje o floskulama koje se tamo ponavljaju o navodnoj koheziji, o navodnoj zajedničkom jedinstvenom tržištu, konkurentnosti EU gdje se uporno i konstantno ne govori o onome što briselski birokrati već nazivaju vrlo jasno i otvoreno Europom dvije brzine. Znači ukoliko uistinu želimo biti jedinstveno tržište, konkurentni i doživjeti znači nekakvu jednakost u EU temeljnu, onda bi EU za početak morala početi razgovarati o uniji koja je fiskalna unija, gdje se izjednačuju razlike između nerazvijene periferije i bogatog centra. Ove floskule o navodnoj koheziji i jedinstvenom tržištu u trenutku kada se periferija osigurava kao mjesto jeftine radne snage, sluganske servilne ekonomije, u ekonomiji doslovno postoje termin servant economist, mi smo uistinu klasični primjer sluganske ekonomije koja je orijentirana na turizam i usluge koje nemaju mogućnost dodatne vrijednosti, a da ne govorimo o tome da smo naše ljude sveli na vrlo

Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani premijeru, tražimo stanku od 10 minuta u ime Kluba Hrvatskih suverenista kako bih još jedanput istaknuo da jedan od glavnih tema ovog izvješća bilo upravo stanje u ekonomiji i gospodarstvu EU odnosno koje se smjernice preporučavaju, no činjenica je da je Europa u doba najveće financijske i ekonomske neizvjesnosti, da nikad veća stopa inflacije nije bila, kako na području EU, tako i u eurozoni, a i Hrvatska tu nije izuzetak. ono što treba nas zabrinjavati je upravo to da je inflacija prvenstveno prehrambenih proizvoda u Hrvatskoj zadnjih 8 mjeseci 15-20% i da ona najviše pogađa prvenstveno najranjivije skupine društva, prvenstveno naše umirovljenike. uspoređivao, a i novinari su uspoređivali cijene prehrambenih proizvoda u istim trgovačkim lancima isti proizvodi istih proizvođača u Hrvatskoj su u prosjeku za 20% skuplji nego u zapadnoeuropskim čak su skuplji recimo za 3 do 5% u Hrvatskoj nego recimo u Švedskoj koja je jedna od najskupljih zemalja EU. Pa sada se postavlja pitanje kako će jedan umirovljenik, evo primjerice moja majka koja je 35.g. radila, sa mirovinom od 370 eura preživjeti jedan mjesec ako mora plaćati proizvode 20% skuplje od onog umirovljenika u Njemačkoj koji sa isto tih 35.g. radnog staža ima oko 1.300 eura prosječne mirovine. Što je Vlada napravila, koju konkretnu mjeru kako bi zaštitila hrvatsko građanstvo od ovakvog plačke i ovakvog neopravdanog rasta cijena jer ovdje se očigledno radi o čistim trgovačkim maržama trgovaca kako bi se naštetilo prvenstveno naših građanima i kako bi se pojedinci bogatili? Niti jednu konkretnu mjeru od famoznih crnih lista, pa nadalje nismo dosada vidjeli, a nećemo očigledno ni vidjeti. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Što se tiče ovog izvješća ne bi rekao da ima nešto spektakularno novo, iste su teme već duže vrijeme na dnevnom redu. kolege u saboru, ali i hrvatsku javnost da korupcija se ne odvija samo u hrvatskoj politici, zapravo gdje su ulozi još veći, u Briselu imamo isto nažalost sve češću pojavu korupcije i zloupotrebe moći, možda najskandalozniji primjer je onaj koji se sada istražuje, a to je nabava, zajednička nabava cjepiva. Dakle ministar Beroš još mi nije konkretno i precizno odgovorio koliko će Hrvatska izdvojiti do kraj ove godine za cjepiva koja nam ne trebaju, ali već znamo da na razini EU-a u dogovoru sa Pfizerom su naručena 1,8 milijardi doza, ponavljam 1,8 milijardi doza i zato se pojedinci danas nalaze u problemima i istrage se vode. Dakle puno toga što se u naše ime donosi i odlučuje na višoj razini i naši građani nisu upućeni do kraja u te detalje, pa i ne mogu biti jer ti ugovori su i dalje netransparentni, nisu dostupni javnosti, pa istražitelji moraju kopati po tome. Europska komisija zapravo gubi veliki ugled zbog toga, ali ne samo zbog te afere, Europski parlament ima neviđene afere vezano za kupovinu utjecaja i slično. Znači europske institucije kao takve mogu služiti nama i da promičemo naše interese, ali nažalost postaju sve češće mjesto gdje se korupcija na najvišoj razini odvija i naši građani bi trebali to znati, hvala. Imamo li još zainteresiranih? Ne. Onda ćemo nastaviti u 16

Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo s radom, pa bih molio sada predsjednika Vlade RH g. Andreja Plenkovića da dodatno obrazloži izvješće. Izvolite predsjedniče Vlade.

Poštovani predsjedniče HS, poštovane zastupnice i zastupnici. Drago mi je da sukladno našoj sada već 7-godišnjoj praksi imam čast danas izvijestiti vas o prvim sastancima Europskoga vijeća u prvom kvartalu ove godine. Kao što ste vidjeli u pismenom izvješću imamo sastanak izvanredni 9. veljače na kojem je bio ukrajinski predsjednik Zelenski, te redoviti sastanak koji je održan 23. ožujka na kojima smo sada sudjelovali po prvi puta kao punopravna članica i europodručja i schengentskog prostora. Naravno da je glavna tema bila ruska invazija na Ukrajinu i njene posljedice kao najveća sigurnosna prijetnja Europi, te glavni uzrok globalne energetske krize, kao i s njom povezanih inflatornih pritisaka koji pogađaju Hrvatsku, naravno da pogađaju i druge članice EU. Mi smo na ovim sastancima nastavili analizirati ključne izazove s kojima se Europa suočava, raspravljati odgovorima i rješenjima koji su usmjereni na dobrobit naših građana, te raditi na postizanju što veće otpornosti na krize. Hrvatska je u tom pogledu i konstruktivan i vjerodostojan član europske obitelji kada je riječ o politici Vlade RH, a to smo dokazali u ovih 10.g. članstva, a osobito u periodu u kojem mi imamo povjerenje upravljati Hrvatsku. Nakon prelaska na euro 1. siječnja mi smo nastavili u dublju integraciju, kao što znate ušli smo u Europski stabilizacijski mehanizam time postavši 20. članica ESM-a i time stekli dodatnu zaštitu u krizama, veću otpornost financijskog sustava i čitavoga hrvatskog gospodarstva. Mi smo u međuvremenu poduzeli korake za uspješno nošenje sa krizom nakon rasta od 13,1% u 2021.g., u prošloj smo godini ostvarili rast BDP-a od 6,3%. Vidjeli ste nedavno podatke HNB-a da se javni dug u 2022.g. tj. krajem 2022. spustio spustio na 68,4% udjela u BDP-u, to je 10-postotnih bodova u odnosu na prethodnu godinu, dakle sa 78 na 68,4. Ne samo da smo Hrvatsku kada je riječ o kreditnom rejtingu ponovo vratili na razinu investicijskog kreditnog rejtinga nego je po sve tri agencije trenutno naš investicijski kreditni rejting na najvišoj razini, a dobro je kazati da je Hrvatska podigla svoj kreditni rejting po nekim od ovih agencija čak za 2 stupnja, a to je jasna poruka povjerenja u ono što radimo u smjeru konsolidacije javnih financija, te snažan signal ulagačima i domaćim i međunarodnim. Mi smo od 26. ožujka kao što ste primijetili počeli sa primjenom schengentskog režima u zračnim lukama i time je službeno i završilo naše pristupanje schengentskom prostoru. To u velikoj mjeri ubrzava tokove putnika, rasterećuje rad naravno granične policije, a sve hrvatske zračne luke su ovaj posao odradile u najboljem redu s obzirom da smo se adekvatno pripremali za taj trenutak. Podsjetit ću da će od ukupnog broja putnika u našim zračnim lukama u prosjeku 70% biti putnici unutar schengentskog prostora koji su danas karaktera domaćih letova. Mi ćemo s time uvjeren sam, a to pokazuju već podaci za prvih nekoliko mjeseci ove godine, osjetiti dodatne koristi u priljevu turista i naravno u financijskim financijskim i ekonomskim koristima koje će se reflektirati na hrvatski turizam i uopće na hrvatsko gospodarstvo. Kad je riječ o ruskoj invaziji na Ukrajinu i njenim posljedicama mi smo na ovim sastancima ponovili snažnu podršku EU Ukrajini, održali smo i zajedničke razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, imali smo i posebne razgovore, bilateralne sa nekoliko šefova država i Vlada i sa ukrajinskim čelništvom i razmotrili kako dalje. Teza koju sam zagovarao na ovim sastancima i koju stalno ponavljam u svim međunarodnim kontaktima ima tri elementa i to su tri elementa održivosti. Prva održivost je da ovakva snaga i domoljublje i motivacija ukrajinskoga naroda, vodstva i sposobnost njihovih Oružanih snaga bude trajnoga karaktera, to je preduvjet svega i u konačnici preduvjet pobjede Ukrajine u ovoj situaciji u kojoj je Rusija agresor, a Ukrajina žrtva. Druga održivost je konzistentna politika međunarodne zajednice i to onog dijela Zapada u međunarodnoj zajednici kojem i Hrvatska pripada, barem kada je riječ o stavovima Vlade RH i velike i velike većine zastupnika u ovom HS a to je da zadržimo političko jedinstvo u podršci Ukrajini i ukrajinskom narodu koje podrazumijeva snažnu vojnu pomoć i snažnu financijsku potporu radi funkcioniranja društva i države. Bez te održivosti je puno teže Ukrajincima ostvariti ciljeve i u onom prvom segmentu. treća održivost, ona se odnosi na nas, vlade država koje podupiru Ukrajinu u ovoj teškoj situaciji i to u aspektu održivosti stabilnosti prije svega financijske, ekonomske i socijalne gdje vlastitim mjerama koje poduzimamo nastojimo zadržati i društvenu stabilnost, odoliti inflatornim pritiscima, zadržat gospodarski rast, zadržati i energetsku neovisnost i priuštivost energenata u smislu cijena te time sačuvati i socijalnu koheziju. Zato neprestano ponavljam da je naša zadaća u ovoj krizi zadržati socijalnu koheziju i spriječiti socijalnu frakturu. Samo ove tri održivosti kombinirano mogu dovesti do uspjeha. Mi smo u smislu potpore ukrajinskome narodu kao EU donijeli 10 paketa sankcija restriktivnih mjera, donijeli odluke o izdašnoj financijskoj, ekonomskoj i vojnoj pomoći i hrvatska je Vlada donosila odluke koje su Ukrajini pomogle u smislu jačanja njenih vojnih sposobnosti, a sve na način da nijedna od tih odluka niti u jednom trenutku nije ugrozila vojne sposobnosti, obrambene sposobnosti hrvatske vojske i Hrvatske države. Mi smatramo da bi pobjeda Ukrajine u ovome ratu pokazala da bi na taj način se Rusiju dugoročno odvratilo od daljnje osvajačke politike jer su ogromni ljudski i materijalni gubici koje je doživjela zaista štetni i za Rusiju, a ne samo naravno za zemlju koju je Rusija u ovoj svojoj hegemonskoj politici napala, a to je Ukrajina. U tom kontekstu potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ja boravili smo prije dva tjedna u Ukrajini nakon što su i naše saborske zastupnice gospođa Bušić i gospođa Balić također posjetile Ukrajinu i nešto prije toga i državna tajnica Metelko Zgombić i ministar Banožić i ministrica Obuljen Koržinek su također posjetile Ukrajinu. Mi smo otišli ciljano u dogovoru i sa slovenskim i sa slovačkim premijerom i sa moldavskom predsjednicom, upravo na obljetnicu oslobođenja Buče koja za Ukrajinu predstavlja simbol brutalnost uništenja i ratnih zločina. Oni su se dogodili u gradu koji je praktički u neposrednom predgrađu Kijeva i dogodili su se na samom početku ovoga rata. Mi ćemo stoga podržati sve napore međunarodne zajednice kako bismo podsjetili na obveze koje naravno proizlaze iz međunarodnoga prava, iz svih onih obaveza koje smo prihvatili i kao stranka Međunarodnoga kaznenoga suda, ali i drugih napora koji se trenutno na međunarodnoj razini u tom pogledu čine. Mi smo ovom prigodom dogovorili sa ukrajinskom stranom da Hrvatska bude domaćin jedne međunarodne konferencije o razminiranju Ukrajine, ona bi se odvila otprilike oko godinu dana nakon onoga parlamentarnog summita Krimske platforme kojom je domaćin bio HS, dogovorili smo isto tako da Hrvatska u svojim bolnicama u svojim toplicama prihvati i nešto više od 20 ukrajinskih ranjenika koji će doći na oporavak što se u ovom trenutku operativno detaljno i dogovara. Mi smo do sada dali Ukrajini pomoć u iznosu nešto manje od 200 milijuna eura, bilo da je riječ naravno dominanto je to vrijednost vojne opreme, a dali smo i drugu vrstu humanitarne i tehničke pomoći. U međuvremenu je Vlada uz onaj dogovor na europskoj razini o nabavi streljiva dala i odgovarajući doprinos sveobuhvatnom paketu pomoći NATO-a za Ukrajinu 500.000 eura te smo na ovaj način pokazali da smo i odgovorna članica Sjevernoatlantskoga saveza. Hrvatska vojska naravno u cijelom tom kontekstu je u procesu jačanja, mi smo kao što znate u poziciji da ćemo za godinu dana imati u Hrvatskoj prvi kontingent eskadrile Rafala koji će čuvati hrvatsko nebo, u procesu je i dolazak oklopnih vozila, pješaštva, Bradley koje smo nabavili od SAD-a, dogovorili dogovorili samo sa SAD-om dodatnih 140 milijuna dolara pomoći za vojnu opremu koju ćemo također iskoristiti i za jačanje našega zrakoplovstva, a isto tako i za jačanje drugih vidova hrvatske vojske. Kada je riječ o gospodarskim temama o kojima smo govorili na ovim europskim vijećima, ja bih tu istaknuo da smo nastojali svi zajedno učiniti napore koji bi prije svega kada je riječ o energetskoj politici osigurali niže cijene na europskoj razini i to je provedba onog dogovora iz prosinca koji je itekako bio koristan, a isto tako zajedničkim mjerama i kombiniranjem i fiskalne i monetarne politike u kojoj je važnu ulogu imala Europska središnja banka raditi na suzbijanju inflatornih pritisaka s kojima su sve države suočene u proteklom razdoblju. U tom kontekstu nije loše podsjetiti se da je hrvatski domaći proizvod po stanovniku 2015. bio na 61% prosjeka EU, da će u 2022. biti 72% prosjeka EU, dakle 11%-tnih bodova. Mi trenutno rastemo brže od prosjeka EU koja je lani imala rast od 3%, mi smo imali 6,3, a '21. kad smo imali mi 13,1 Unija je imala 5,4 i to je itekako korisno u kontekstu činjenice da nam je BDP po stanovniku od 2016. do '22. povećan za gotovo 5.900 eura, što znači da je s 11.350 eura sada narastao na 17.240 Mi smo isto tako u okviru provedbe i NPOO-a iz sredstava financijske perspektive koja završava, ali i sredstava koji imamo na raspolaganju za iduću perspektivu u poziciji da smo proporcionalno jedna od onih država koji ima najviše sredstava na raspolaganju i kada to kombiniramo sa paketima pomoći koje smo dali hrvatskim građanima, a to je sve skupa 6,8 milijardi eura u protekle 3.g., onda smo zasigurno pokazali u doslovnom smislu što znači kapitalizacija snažnog međunarodnog položaja Hrvatske u ekonomskom, financijskom i socijalnom smislu za dobrobit hrvatskih građana i hrvatskoga gospodarstva. Što se tiče ostalih tema dobili smo cjelovito izvješće čelnice Europske središnje banke Christine Lagarde u vezi sa slučajevima propasti dviju banaka, Silicon Valley Bank i Credit Suisse, gdje je za razliku od tih dviju banaka i u konačnici cijele arhitekture propisa koja postoji u SAD-u i u Švicarskoj situacija na razini EU puno bolja, prvo da su naučene lekcije iz velike financijske krize iz 2008., ona se može svest na bolje reguliranje financijskog kapitalizma, svi mogući osigurači i filteri koje smo usvajali u godinama koje su iza nas takvi da ovako nešto što se dogodilo u Kaliforniji i što se dogodilo u Švicarskoj ne bi bilo moguće u odnosu na više od 2000 banaka unutar EU iz razloga što postoje snažni mehanizmi i kontrola koja tu djeluje, te su sve europske banke, pogotovo ove velike i najbitnije, i dobro kapitalizirane i likvidne i s te strane nema nikakvoga straha od prelijevanja ove krize koja je ulovila bankarski sektor dijelom u SAD-u i dijelom u Švicarskoj premda su munjevito reagirali u Švicarskoj, a isto tako i u SAD-u kako bi sanirali štetu koja je nastala. Ono što je važno da u ovoj krizi nemamo nikakvu repeticiju financijskih kriza koje se bile na dnevnom redu prije sada već 15-tak godina. Što se tiče energetike mislim da su teme o kojima smo nešto govorili i jutros zelene tranzicije nastavka tog procesa ulaganja na svim razinama da osiguravanje fosilnih goriva u ovom trenutku ne bude jedini fokus nego da nastavimo s onim pripremama i sa klimatskim ciljevima kojima smo se pridružili i u Glasgowu i u Sharm el-Sheikhu prošle i pretprošle godine. Također govorili smo i o nuklearnoj energiji jer je kao što znamo nuklearna energija danas 26% ukupne proizvodnje električne energije na razini EU, a to je energija koja je što se tiče emisije stakleničkih plinova na nuli i tu je njena vrijednost i mi smo prigodom posjeta Sloveniji razgovarali sa slovenskim premijerom Golobom, kao što znate Nuklearna elektrana Krško dobila je sve certifikate da radi još 20.g. do 2043. i načelna pozicija je Hrvatske ukoliko Slovenija u svojim unutarnjim procedurama krene za investiranje u drugi blok Nuklearne elektrane Krško Hrvatska je spremna u tom procesu participirati. Mi pak s druge strane smo sukladno odluci Vlade, sjećate se odluke o proširenju kapaciteta LNG terminala na Krku, nedavno svjedočili potpisu između LNG Hrvatske i norveške kompanije Wartsila gas o ugradnji dodatnog modula za uplinavanje na brodu dakle plutajućem terminalu čime ćemo kapacitete LNG terminala sa 2,9 milijardi kubika dignut na 6,1 milijardu kubika i time u praksi postati regionalni energetski …/Govornik Što se tiče migracija tu smo govorili o pritiscima koji su posebno vidljivi u nekim državama, to se odnosi ponajviše na zemlje Mediterana, dakle ovisno koja je ruta, vidite i sami koliko tragedija se događa na toj srednje mediteranskoj ruti iz Sjevera Afrike preko Malte do Italije ili pak ova istočno mediteranska ruta koja preko Turske ide prama Grčkoj odnosno Bugarskoj, a s obzirom na napore Bugarske i Rumunjske da uđu u Schengen posebno je velik pritisak na njih da što bolje kontroliraju svoju vanjsku granicu. Naša je tu pozicija jasna, žice prema Hrvatima u BiH gradit nećemo, a što se tiče suradnje policija dignut ćemo je kao što već je na visokoj razini, poštovati propise i na adekvatan način štititi vanjsku i schengetsku granicu koja sada postoji između Hrvatske i Srbije, Hrvatske i BiH i Hrvatske i Crne Gore. Također u tom pogledu tražit ćemo i odgovarajuća sredstva za osnaživanje naših administrativnih i institucionalnih kapaciteta i tu želim zahvaliti naporima koje smo uložili, osobito MUP-u i hrvatska policija. Mi smo razgovarali i o procesu proširenja na marginama ovih svih sastanaka. U tom smislu drago mi je da je u međuvremenu ovdje bila Borjana Krišto nova predsjedateljica Vijeća ministara, mi ćemo imat zajedničke sjednice Vlade BiH i Hrvatske u lipnju, uz Sloveniju bili smo u Sjevernoj Makedoniji, prije par mjeseci u Albaniji i razgovaramo sa svim našim susjedima o ključnim temama, tako je bila i ova tema Kosova i Srbije, pa vidim da su neki zastupnici dobro pročitali našu analizu sporazuma koji se nije potpisao, ali koji je dogovoren prije nekoliko mjeseci. Evo ukratko to je ono što je najvažnije, uglavnom i Ukrajina i ekonomija i energetika i imigracije i pitanje proširenja i našeg susjedstva bili su na dnevnom redu. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Imamo 23 replike, prvi na redu kolega Marko Pavić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Vlade, predsjedniče Sabora, državna tajnice. Evo bilo je zanimljivo da su stanku tražili jedino oni koji nisu identificirani sa europskim procesom, koji ne znaju puno o tome, koji nisu doprinijeli tome, koji su bili na krivoj strani povijesti, nisu poduprli Ukrajinu kada je upravo Ukrajina bila glavna tema sastanaka Europskog vijeća i zato mi je jako bilo drago da je potpredsjednik Vlade Tomo Medved koji je danas izvijestio da će veteranski centri koji su financirani europskim sredstvima koristiti se isto za rehabilitaciju ukrajinskih ranjenika. I ja ću osobno se angažirati da u Bruxellesu to promoviramo kao i … praksa. Moje pitanje vama je u ovom ekonomskom dijelu, kolko će biti u fokusu rada Vlade ove nove zelene tehnologije? Ide nam Chips Act želimo očuvati proizvodnju unutar EU, želimo recimo da u Hrvatskoj imamo centar kompetencije za poluvodiče …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… dakle kolko će te moderne politike vama biti fokus? Predsjedniče Vlade imamo prije vašeg odgovora imamo povrede poslovnika, kolegica Peović. Izvolite. **Peović, Katarina (RF)** Povrijeđen je poslovnik u st. 238. kolega Pavić vrijeđa opoziciju. Kolega Paviću vi ste možda bili na pravoj strani povijesti, ali to mislite jako dobro unovčiti. Na ovim sastancima o kojima je premijer vrlo malo i rudimentarno uopće govorio se razgovaralo o gospodarstvu EU. U tom pitanju slijedite slugansku

suverenisti)** Čl. 238. kolega Pavić vrijeđa sve neistomišljenike nazivajući nas da ne znamo baš puno o europskim tekovinama i europskim vrijednostima, da smo na krivoj strani povijesti. A kolega Pavić očigledno jedino što zna to je kupovati parfeme hrvatskim novcem i novcem hrvatskih građana. Blago vama i vašem znanju. Kolega Pavliček i vi dobivate opomene ovo nema veze s povredom poslovnika, ali evo javio se i kolega Pavić. Izvolite. **Pavić, Marko da su kolege malo detaljnije čitali izvješće vidjeli bi da je tamo bilo puno ekonomskih tema, pogotovo i izvješće gdje je premijer sigurno predstavio paket mjera, LNG terminal cijeli paket koji je Europska komisija postavila gdje upravo želimo lance proizvodnje sačuvati u Uniji. A žao mi je da vi niste identificirani sa europskim projektom, ali to će građani cijeniti na izborima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Pavić dobivate opomenu i molim vas kolegice i kolege, vidim da se još javila i kolegica Peović, postoje replike 23 vas se javilo za replike, a ovo sad što ste koristi je povreda poslovnika kako bi se prije reda došlo i govorilo od onih koji su se pristojno javili za replike tako da to smatram vrlo nekorektnim. Izvolite kolegice Peović. Povrijeđen je poslovnik 238., znači kolega Paviću vi nas vrijeđate da mi nismo pročitali izvješće. Ja sam vrlo detaljno pročitala izvješće i mogu vam reć da sve te kohezije, jedinstvena tržišta, hvatanje toka sve te floskule koje su navedene u ovom izvješću nisu nažalost iznesene u samom izlaganju i voljela bi da jesu jer ćemo se itekako na to referirat u svojim izlaganjima. i više nećete moći sudjelovati u raspravi. Izvolite sad predsjedniče Vlade replika. **Plenković, Andrej (HDZ)** Što se tiče komentara zastupnika Pavića dvije točke, prva je da, jako je dobro da ćemo iskoristiti naš zdravstveni sustav i veteranske centre dugoročno koji su financirani kohezijskim sredstvima EU, dakle mi smo u procesu da ih imamo četri jedan u Daruvaru, jedan u Sinju, jedan u Šibeniku, jedan u Petrinji i mislim da je to jako dobro. Što se tiče tema o kojima vi govorite, a to su prije svega teme vezane za energetsku politiku, za klimatske ciljeve, za vrlo specifične sirovine koji su ključni i za proces digitalizacije ta tema je bila u maksimalnom fokusu i ta tema je i u fokusu Vlade RH i svih resora koji se s time bave na dnevnoj razini.

Sami ste spomenuli da se najviše pričalo o ruskoj agresiji na Ukrajinu, to je sasvim sigurno jedna bitna tema u današnjem svijetu, no ta agresija Rusije prema Ukrajini ne traje od jučer, ne traje od 2014.g. ona je itekako ima svoju povijest. A mi smo ispred Hrvatskih suverenista prije dvije godine u proceduru uputili Deklaraciju o Holodomoru ispred Ukrajinske zajednice u Hrvatskoj, od tada Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Njemačka, Island, Irska, Moldavija, Rumunjska i Europski parlament su usvojili sličnu deklaraciju. Volite se koristiti metodama ljevice pa volite etiketirati ljude i stranke to smo vidjeli sad i kod kolege Pavića očito kolege uče od vas, pa me sad zanima kako bi vi etiketirali jednu osobu koja je na čelu države, tobože veliki prijatelj jedne nacije, a ne želi priznati najveći zločin koji se dogodio u povijesti te nacije? **Jandroković, Ja ne znam na koga vi to mislite. Ono što znamo, znamo da na inicijativu Vlade MVEP predlaže odgovarajuću odluku, akt kojeg će ja vjerujem HS prihvatiti u kojem bi se priznao Glodomor kao genocid. Prema tome, ono što mi radimo je sustavno, temeljito u analizi svega onoga što razgovaramo sa našim ukrajinskim partnerima i prijateljima. A vi koji ste u rodbinskim vezama s Ukrajincima niste u stanju dat potporu kad treba, zato budite jako, jako oprezni kad govorite nešto o nekome drugome jer mi jako dobro znamo tko, što, kada, kako govori i čini i radi i iza čega stoji i zato me iznenađuje da vi idete u tom smjeru, pogotovo kad ste imali priliku dat potporu, a niste ni došli u Sabor. Nije mi baš jasno odakle vam kredibilitet da tako nešto izgovarate i napadate zastupnika Pavića. Litre, Marko (Hrvatski suverenisti)** Čl. 238., poštovani predsjedniče Vlade vi ovdje omalovažavate mene kao osobu, moju obitelj. Kad se u vašu obitelj dotakne onda je to problem, al očito vama to nije. Moja podrška Ukrajine je bezuvjetna, to bi trebali znati jer sam prvi išao po izbjeglice na granicu sa Mađarskom po ukrajinske izbjeglice, imali smo kampanju u Hrvatskoj koju smo naglasili u HS-u sve ratne zločine koje je Ruska Federacija učinila prema Ukrajincima, no to sve zaboravljate i koristite

pa ne mislim, pa nećemo sad prelaziti baš preko stvari kao da se nisu događale, pamtimo neke stvari zauvijek. Kolegica Dalija Orešković izvolite. Čl. 238., predsjedniče HS-a ja vas pozivam da izreknete opomenu predsjedniku Vlade jer on doista iznosi neistine i vrijeđa kompletan HS kao instituciju. Ja ću podsjetiti da je Deklaraciju o podršci Ukrajini izglasao čitav HS, pa tako i mi oporbeni zastupnici koje lažno

Dobivate opomenu. Samo malo, samo malo molim vas, samo malo predsjedniče Vlade ja vas molim, ja vas molim postoje rokovi u kojima se govori nemojte izlazit izvan rokova. Kolegice Orešković dobivate opomenu, nije rečeno ništa što nije bilo istina, a da je i rečeno to što nije istina isto tako ne bi bilo za opomenu jer to nije sukladno čl. 238. za opomenu jer bi onda vrlo često davali opomene koliko se neistina iskaže ovdje. Izvolite kolega Glavaševiću. Hvala g. predsjedniče HS-a. Povrijeđen je čl. 237. ja bih rekao, imamo praksu u ovome Saboru ipak ne uvlačiti obitelji jedni drugima u naše političke rasprave, to je neka dobra praksa. ako možete pozvati svojim autoritetom da se to ne radi bez da i u koga upremo prstom u ovoj situaciji to ste radili i prije mislim pozivali nas da se držimo nekih standarda, mislim da bi ovo bio dobar trenutak. dakle formulacija je bila da ste povezani i da imate rodbinske odnose sa predstavnicima ukrajinskog naroda, dakle nije uvlačena obitelj ni na koji negativan način. Dakle, izrečena je samo činjenica nitko nije uvrijeđen ovdje. A kolega Milanović Litre činjenica je da nije došao tada i da nam nakon toga dijeli lekcije o pomoći Ukrajini, pa oprostite ali sve ima svoje granice. Nikola (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče. Kolegica Orešković je povrijedila čl. 238., dakle nije istina da je čitav Sabor glasao za deklaraciju, kolegica Peović nije glasovala za, a isto tako 16. prosinca kada su nedostajala četiri glasa za dvotrećinsku podršku i … 97 zastupnika podržalo neki nisu i neki će s tim živjeti do kraja života kao što će i Vlada RH nastaviti svim snagama pomagati ukrajinskome narodu i kao što ćemo sada primiti i ukrajinske ranjenike kolikogod vama to smetalo. Hvala kolega Mažar, dobivate opomenu iako ste rekli istinu to pokazuje da kad se kaže istina isto ste može dobiti opomena, a kad se kaže laž ne mora se dobiti opomena. Dakle, pravila su takva,

i onda ako naprave tu krivo onda su u potpunosti pogriješili. Dakle, glasovanje je tamo gdje se to mjeri il si glasao za il si glasao protiv ili si izbjegao glasovanje i to je ono jedino što se vidi. Dakle, sve je jasno. Znači na glasovanju se kaže jesi li dio oporbe, jesi dio vlasti, jesi za neki zakon za neku deklaraciju ili nisi. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Zekanović dobivate i vi drugu opomenu. Imamo sad još povreda poslovnika, pa čak bi predložio predsjedniku Vlade moda da sjedne s obzirom da već imamo tri povrede poslovnika to je sad. Dobro, kako volite. Kolega Pavliček izvolite. **Pavliček, Kolega Zekanović omalovažava rad saborskih zastupnika. Saborski zastupnici nemaju samo jedan zadatak, a to je glasovanje u HS-u nego argumentirano raspravljati u ovom visokom domu, a ne lupati kao otvoreni prozor kao što pojedini zastupnici upravo u ovom sazivu Sabora rade i prave cirkus od ovog hrvatskog visokog doma i sramotu bacaju na sve političare koji se nalaze u ovom Saboru upravo zbog njihovog nedoličnog ponašanja. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobivate opomenu kolega Pavliček jer ste prekršili poslovnik. Kolega Milanović Litre izvolite. Čl. 238. kolega Zekanović očito se pogubio u svojim prebacivanjima između klubova i opozicije i pozicije i sada naravno g. Zekanoviću vama je jedini zadatak ovdje doći i glasati kako vam g. predsjednik Vlade kaže jer danas sam slušao vaše hvalospjeve prema njemu. Meni je naprosto čudno kakva to osoba sjedio ovdje pokraj nas, a koja je osoba sjedila s nama u klubu jer vi ste različite dvije osobe. Ono što ja moram reći osobno …/Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa./… mi je

A g. Zekanoviću mada ovo gospodine uopće vam ni ne stoji, kad smo kod glasanja vi niste glasali na početku svog mandata da Andrej Plenković bude premijer, prešli ste iz oporbenih klupa u vladajuće time ste žetončić, a bit žetončić je jedna od najkoruptivnijih praksi i sramota HS-a. U ovom sazivu vi ste najveća. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Orešković dobivate drugu opomenu. Ima vas sada nekoliko s dvije opomene upozoravam svi oni koji dobiju treću više neće moći sudjelovati u raspravi. Ne, ne, ono je bilo nešto drugo. Sada je na redu replika, kolega Krstulović Opara izvolite. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Uvaženi predsjedniče Vlade, nakon što su kolege zaradile naslovnice i ispunili svoju dnevnu dozu obmanjivanja javnosti i zabavljanja javnosti, ja ću govorit o vašem izvješću i o onome što je interes RH. Zanima me prije svega činjenica sigurnosti RH u svjetlu teme koju ste na Europskom vijeću imali 9. veljače po pitanju migracija i vašeg izravnog zalaganja o potrebi usklađivanja viznih politika Srbije i BiH za koju ste naglasili da više od 30% ilegalnih pokušaja migriranja u RH dolazi upravo zbog liberaliziranog režima viza u tim zemljama, što je ozbiljna opasnost ne samo za tijek, ilegalni tijek migracija u Europi, ali i za sigurnost u RH jer znamo da je turizam i sigurnost izravno povezana turistička zemlja. U prvoj godini i u prvim danima ulaska RH u Schengen ova tema je stavljena na Europsko vijeće, to je iznimni uspjeh i želim da nam o tome kažete nekoliko riječi, hvala. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Krstulović Opara naravno da smo razgovarali o temi migracija, o temi u kojoj Hrvatska ima novi osnaženi međunarodni položaj, a time i zadaću i ulogu. Jedan od ciljeva onih zemalja koje imaju ambicije približiti se EU, pa time u konačnici i doći u članstvo EU je postupno usklađivanje svojih politika, bilo da je riječ o vanjskopolitičkim stavovima, bilo da je riječ o primjerice o usklađivanju politike viznog režima prema trećim državama. Poznato je da u vezi nekih država koje su države visokog migracijskog rizika, i BiH i Srbija imaju u potpunosti liberaliziran vizni režim, što u praksi znači da neko sleti na aerodrom recimo u Beograd i u Sarajevo kao turist, a ode u EU nekom zelenom granicom pomoću krijumčara i iz legalno

Poštovani g. Plenkoviću, vaš veliki politički uzor Macron nedavno se vratio sa sastanka sa Xi Jinpingom iz Kine i sa svojim nekakvim izjavama prije dva dana je doslovno napravio distanciranje Francuske od SAD-a. Vama Vama za informaciju upravo taj Macron, sada prenose već medijske odnosno novinske agencije, je ukinuo odnosno donijela se odluka da se neće slat municija prema Ukrajini i to iz ožujka što ste razgovarali u EU, to je vaš politički uzor, ne naš. Mi se sa tom strateškom alijansom koju ste vi potpisali ne slažemo odnosno ne slažemo se podlozi te alijanse, a to je da ste na temelju tog strateškog sporazuma 2021. kupili kupili Rafaele samo radi vašeg vlastitog probitka u Francuskoj. Kako to znamo? Jer su u Nacionalnom odboru za kupovinu tih aviona sjedili upravo francuski državljani kao što je Frka Petešić i to bi palo u Washingtonu na komplajensu i za to ćemo možda platit arbitražu g. Plenkoviću. **Jandroković, Poštovani zastupniče Troskot, vi spadate u skupinu ovog jednog čudnovatog jata ljudi koji misle da nešto o meni znaju, vi o meni ne znate ništa, nas dvojica nismo razgovarali baš nikad u životu, a kamoli da vi znate ko je meni uzor, dakle idete sa tezom o nekakvom uzoru i to još da mi uzor bude kolega koji je došao na Europsko vijeće iza mene, malo se saberite, to je broj jedan. Drugo, on dolazi iz druge političke grupacije koja se zove Renew, vi naravno kao Most nemate grupaciju jer vas niko neće, di ćete vi, što vi to zastupate, niste ni za IPP, niste za Renew, niste ni za konzervativce, niste za ništa, zato i nemate nikoga u Europskom parlamentu, to je važno za podsjetiti. Drugo, naš sporazum sa Francuskom je strateškog karaktera, za vas koji ne znate ništa ne znate da je prvi takav sporazum potpisala Jadranka Kosor i Francois Fillon 2010., pa onda kad naučite to, pa skužite ko je kome uzor, ko je koja grupacija, kakav komplajens i podrška jednoglasna saborskog Odbora za kupovinu Rafaela u potpuno transparentnoj proceduri je…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…istina, Povreda poslovnika, kolega Troskot izvolite. **Troskot, Zvonimir (MOST)** Čl. 238., obmanjivanje javnosti. Što se tiče Francuske vaš kolega Macron barem u upravu EDF-a stavlja osobe koje su završile Ecole Polytechnique, a ne stavlja predatore Hvarske koji su pravnici i koji su uništili hrvatsku energetiku, toliko o tome. A sa vaših studijskih putovanja g. Plenkoviću je razvidno samo jedna stvar, da ste vi savršen učenik Macronov koji sprovodite ni manje ni više

Veljko (Nezavisni)** Zahvaljujem se poštovani predsjedniče. Zahvaljujem na izvješću, a ujedno i na prijemu koji ste organizirali povodom Svetskog dana Roma za Delegaciju međunarodne romske unije i Saveza Roma Kali Sara. Posetit ću vas da su naši međunarodni gosti govorili jako puno o tome da je Hrvatska u kontekstu EU postala predvodnik po dobnim praksama i programima Vlade za Rome, a tu prije svega vidimo iskorak u smislu da Vlada u radu svih relevantnih resora ubacuje programe za Rome i da fokus fokus nije samo na soft projektima i sličnim aktivnostima koje su bitne. Od naših međunarodnih gostiju ste mogli čuti i zahtjev da za takvu praksu i suradnju lobirate i na europskom nivou imajući u vidu na vaš ugled, pa bi vas ja ovim putem molio da na nekoj sledećoj sjednici Europskog vijeća kažete nekoliko rečenica i o tome, dakle ne samo da nas pohvalite već da pored svih važnijih tema koje raspravljate od međunarodnog značaja potaknete i raspravu o tome kako naše dobre prakse prenijeti i na druge…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…europske zemlje o svom stanovništvu imat će značajan…/Upadica Hvala lijepa poštovani zastupniče Kajtazi politika uključivosti prema svim nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj a njih je sukladno Ustavu 22, a posebice odlična suradnja sa 8 manjinskih zastupnika je postao standard naše politike i suradnje u okviru parlamentarne I drago mi je da su vaši kolege iz drugih parlamenata, iz drugih saveza Roma diljem Europe itekako zadovoljni sa razinom prava zaštite i konkretnih operativnih aktivnosti koje vi činite ovdje u Hrvatskoj kako bi se Romi osjećali integrirani i dobro. Što se tiče ovih ranijih komentara ja mislim da nije dobro za zdravlje hrvatske javnosti da slušamo neistine, laži, dezinformacije prilično stupidne teze koje ovdje iznose zastupnici Mosta koji naravno nemaju nikakvih partnera u Međunarodnoj zajednici, ne znaju o tome ništa, izmišljaju i naravno dovode u zabludu hrvatsku javnost sa svojim tezama koje su toliko daleko od istine da je to puno, puno Stephen Nikola (DP)** Poštovani premijeru kao što znate Europska vijeća služe kako bi čelnici dogovorili zajedničku europsku vanjsku politiku. Ja bih vam skrenuo pozornost na jednu situaciju krajem ožujka u New Yorku. To je bilo 67. zasjedanje UN-ove komisije o statusu žena, gdje je američka administracija zadnje večeri pokušala nametnuti novu definiciju žene u skladu sa tvrdnjama rodne ideologije. Pa me zanima to je jedino spriječeno zbog angažmana Vatikanske diplomacije u zadnjem trenutku. Zanima me koji je stav vaše Vlade kad je to tema? Dakle da li podržavate Vlade većine u EU koji nameću rodnu ideologiju drugima i na takvim mjestima kao što je UN-ova komisija. To sve više postaje politička tema, pa me zanima stav hrvatske Vlade. Hvala. **Jandroković, Poštovani zastupniče Bartulica budući da ovo apsolutno nema nikakve veze sa raspravom o kojoj mi danas govorimo, a to su zaključci Europskog vijeća jer te teme niti su dotaknute, niti smo se referirali na rasprave u tim odborima. Jedino što ima veze sa UN-om je bio boravak Antonija Gutereša glavnog tajnika UN-a koji je sa nama vodio dijalog više od dva sata, ali tema je bila Ukrajina, tema su bile klimatske promjene, a nisu bile teme na odborima. Što se tiče Vlade, što se tiče HDZ-a, što se tiče nas mi smo oko tih tema itekako jasni i decidirani znamo tko su muškarci, znamo tko su žene. Ne ubrajamo se ni u kakve zemlje koje će se uključivati u neke pravne procese primjerice na razini EU ne bi li nekim drugim državama govorili ono što je u njihovoj nadležnosti, na europskoj nadležnosti. Prema tome, tu stav hrvatske Vlade je itekako jasan ali poštujemo svakoga. (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, tema koja je dominirala na Europskom vijeću bila je i Međunarodni kazneni sud izdao je naloge za uhićenje predsjednika Rusije i njegove povjerenice za prava djece. Pored cijelog niza ruskih ratnih zločina koji su se dogodili u Ukrajini od silovanja, masovnih grobnica do mučenja, gađanja civilnih objekata svakako se tu pribraja i otimanje djece, ukrajinske djece koja se prisilno odvode u Rusiju. Vi ste dali na sjednici Vijeća podršku istragama koje provodi tužitelj Međunarodnog kaznenog suda, te osnivanju međunarodnog centra u Haagu za kazneni progon zločina, agresije na Ukrajinu. Naravno da osuđujem nezakonite deportacije i transfere i pozivam na pomoć djeci, jer smatram da ovakvo otimanje djece ima za cilj brisanje identiteta … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … i obilježje genocida, pa me zanima Andrej (HDZ)** Što se tiče odluke tužitelja Međunarodnoga kaznenoga suda da pokrene postupak i izda u biti uhidbeni nalog koji se odnosi na predsjednika Rusije, koji se odnosi na povjerenicu za djecu on je utemeljen na prikupljenim saznanjima i dokazima o deportaciji 15000 djece iz Ukrajine u Rusiju. Govorim o 15000 djece. Iz svega onoga što vidimo, što gledamo, što znamo, znamo da i ukrajinski tužitelji ali i međunarodni prikupljaju i druge podatke o drugim zločinima koji su se dogodili, pa i o ratnim zločinima. Mi smo prije koji dan vidjeli informaciju u medijima o povratku određenog broja ukrajinske djece iz Rusije. U svakom slučaju taj proces je sve samo ne dovršen i za one koji su počinili zločine u Ukrajini jedno je sigurno, oni će odgovarati. Taj potez MKS-a će hrvatska stranka više od 20 godina je u vanjsko-političkom smislu Game Changer i nakon njega više ništa nije isto. **Jandroković, Poštovani premijeru evo u ovim izvješćima nisam nigdje vidio da se spominje išta više vezano za pandemiju covida je li ona nestala napadom Putina na Ukrajinu ili je jednostavno negdje na marginama društva. Prije smo dobivali saznanja da je nekih 19 milijuna cjepiva Hrvatska naručila za cijepljenje. Planirate i dalje nabavljati cjepiva? Koliko ste do sada novaca utrošili? Jeste li uopće o tome razgovarali sa vašim kolegama na ovim sastancima ili je ova tema pase? **Jandroković, (HDZ)** Pandemija Covida-19 službeno i dalje traje. Isto tako i u Hrvatskoj i dalje traje pandemija koja je, odnosno epidemija koja je proglašena prije tri godine. Kao što znate svijet nije imao cjepiva za ovaj virus, za ovaj virus, za ovu bolest ali su napravljeni ogromni znanstveni istraživački napori da se ono u izrazito kratkom roku otkrije, da dođe do njene proizvodnje i da se time spriječi još veća šteta za zdravlje građana kako Hrvatske, tako i Europe, tako i cijeloga svijeta jer ovo je najveća pandemija u zadnjih sto godina. Mi smo kao sve odgovorne Vlade nabavljali cjepiva u količinama koje su bile itekako dovoljne da je odaziv na cijepljenje bio veći. Međutim eto u našem prostoru bilo je puno onih koji su utjecali na to da se ne treba cijepiti, pa su možda i posljedice na žalost bile veće kada je riječ o smrtnosti. **Jandroković, Gordan Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Prvo bih vas nadopunio ovo zadnje vaše odgovor na repliku, korona je laž zapravo korona ne postoji tako da nabavljanje cjepiva nije bilo ni potrebno, dakle to je samo bilo pranje novca jer korona je izmišljena bolest. Nadalje, evo vaš komentar na kolegu Raspudića i na njegov jedan veliki jednu metamorfozu, obrat evo danas je pohvalio vaše izvješće ili možda jedan mali upitnik, možda ipak nešto mu ne odgovara priznanje Kosova evo mali komentar i ako bude vremena još lagan jedan komentar na to kako zastupnici oporbe danas, ma ne danas nego će zauvijek zapravo opravdavati svoj postupak glasovanja protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj. Zašto imaju se toliku potrebnu opravdavati, pa jednostavnije je bilo stisnit tipkicu, ja to ne razumijem. Evo mali komentar na to, je li jednostavnije stisnit tipkicu za ili se opravdavati zauvijek. Evo kolegica Ahmetović, kolegice Orešković i naravno svi ostali kolege.

ironični i kreativni, ali ste poslali poruku onima koji su negirali covid-19 i time svojim javnim istupima utjecali na 30% odraslih koji se nisu cijepili u RH, a znamo da je nažalost riječ o ozbiljnoj bolesti koja je dovela do smrti i oboljenja velikog broja ljudi, ne samo u Hrvatskoj nego diljem svijeta i to je odgovornost koju će oni nositi. Što se tiče kolegica koji govore o glasanju o vojnoj pomoći Ukrajini i sudjelovanju u EUMAM-u, lako je što oni nisu glasali, puno je gore što ne govore istinu kada kažu da akt koji je bio pred Saborom nije bio ovdje sukladno zakonu i Ustavu, dapače bio je kao i sve ranije odluke. Kad predsjednik Republike odbije dat svoju suglasnost onda odlučuje Sabor, da neki nisu bili na putu možda bi se to usvojilo. A što se tiče gospodina iz Mosta on je s oduševljenjem citirao ono što sam ja kazao tamo, a inače vidim da je govorio …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče Vlade. Vrijeme u kojem živimo i sastanci na kojima ste bili su sastanci gdje se suočilo sa nizom izazova i problema, ali mislim da su to sastanci na kojima se razgovara i o šansama. Jedna od šansa koja je za Hrvatsku je su zelene tranzicije i šansa koja je za Hrvatsku vezana je uz energetske tranzicije i tu uopće nemamo nikakve dileme. I dobro je da se o tome razgovara, dobro je da se o tome ukazuje, no međutim kad se dođe doma onda je situacija odnosno kad se dođe u Hrvatsku malo drugačija, pri tom prvenstveno mislim na ugradnju fotonapona i solarnih panela, dakle koji se pokazalo da bih to moglo biti da je potrebno donijeti i još neke pravilnike jer nogu u vrata je direktno stavio HEP. O tim pravilnicima je bilo riječ, na to nam i ukazuje EU i ukazuje da Hrvatska tu kaska za Europom, prema tome mene zanima gdje smo došli s tim. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa poštovana zastupnice Mrak Taritaš. Da, točno ovi sastanci Europskog vijeća i uopće cijela europska politika, program rada Europske komisije, aktivnosti koje donosimo, zakoni koje donosimo u velikoj se mjeri odnose na zelenu tranziciju. Sjetite se da je program aktualne komisije de facto bio prožet zelenim planom, da nije došlo do covida-19, da nije došlo do Putinove agresije na Ukrajinu sve što bi mi danas i proteklih godina pričali bilo bi zelena tranzicija i digitalna transformacija, to su bile dvije temeljne piste. Kada je riječ o Hrvatskoj mi tu na prijedlog Vlade tj. vi u Saboru donosite odgovarajuće zakone, Vlada donosi odgovarajuće uredbe, ministri donose odgovarajuće pravilnike pravilnike primjerice Uredba o energetskom odobrenju je dovršena, ona će bit uskoro usvojena i ona će između ostaloga ubrzati tranziciju. A kada je riječ o solarnim panelima, vidjeli ste da smo u krizi mi za ugradnju u potpunosti PDV stavili na nulu i time potakli …/Upadica

To nam je prebitno od iznimne važnosti jer politički prijepori još uvijek traju, prije svega oko formiranja dijela izvršne vlasti. Isto tako pozdravljamo zajedničku sjednice Vlade RH i Vijeća ministara koja će zasigurno doprinijeti boljoj gospodarskoj suradnji, bržoj realizaciji dijela zajedničkih projekata … infrastrukture, ali i sveobuhvatnijoj transferu znanja i iskustva prije svega u reformskim procesima, procesima približavanja BiH EU. Hrvati u BiH vjeruju da će ta sjednica doprinijeti i umanjenju rekao bi antihrvatskog raspoloženja u dijelu bošnjačke političke elite dijela medija

prema kojima je g. Troskot iz Mosta ovdje nakon nekoliko godina što ste skupa u Saboru u istom sazivu pitao ko ste vi, samo da shvatimo kakva je linija Mosta vis a vis Hrvata u BiH. Zamislite koliko morate imati obraza da nakon tri godine u Saboru pitate kolegu, a ko ste vi, to treba podsjećat jer bi se inače zaboravilo. Što se tiče pritisaka koji su trenutno u tijeku oni se odnose na dvije razine, jedan je unutar bošnjačkih političkih stranaka kada je riječ o Federaciji BiH u procesu formiranja vlade nakon ovih izbora, a drugi su pritisci javni i orkestrirani na visokoga predstavnika Schmidta. Ja mislim prvo da on neće biti impresioniran s tim pritiscima kao što je pokazao da nije bio ovoga ljeta. A što se tiče dogovora na razini Federacije mi želimo da se on postigne i …/Upadica predsjednik: Hvala Podsjetimo da je Joe Biden donio Inflation Reduction Act kojim je namijenio 360 milijardi dolara izravnih poticaja poreznih olakšica ako se kupe američki proizvodi iz domene zelenih tehnologija ili ako se one ugrade. Da tako nešto Hrvatska napravi da damo poticaje za ugradnju ekoloških rješenja proizvođača iz RH Europska komisija bi nas sigurno sankcionirala za kršenje pravila poštene tržišne utakmice. Imali smo Solaris iz Novigrada, propao je, nije bio konkurentan. Njemačka izdvaja 12 puta više novaca novaca po glavi stanovnika za istraživanje i razvoj od RH i produktivnost RH prerađivačke industrije samo za ilustraciju i informatičkog sektora je tek na 20% produktivnosti njemačkih tvrtki iz tih sektora. To se neće promijeniti bez većih ulaganja u istraživanje i razvoj. Da li ste ikad razgovarali u EU kao mogućnosti fiskalne unije gdje su ove razlike stvarno prevladavale? ovamo upravo temelji na tome, temelji se na zaštiti europskoga gospodarstva, zaštiti europskih građana, zaštiti europskih izvoznika u odnosu na nejednak tretman koji je dijelom prouzročilo donošenje ovog zaštitnog zakona sa kuta gledanja SAD-a. Mi smo kao Vlada RH u proteklih nekoliko godina donijeli toliko konkretnih akata, mjera koje su imale za cilj zaštititi hrvatske građane prije svega osobito u pogledu cijene energenata, zaštititi hrvatsko gospodarstvo. Kad imate Vladu koja isplati 800000 plaća za radnike u privatnom sektoru, onda vam ne treba neka velika formula pa da vidite tko stoji uz koga i za koga na ovako teškim izazovima. A što se tiče naših rasprava imate i zaključke, pa čitajte njih pronaći ćete odgovore koje tražite. Kolega Šašlin, izvolite. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Poštovani gospodine predsjedniče hrvatske Vlade. Pa u posljednjih godinu i nešto dana Vlada Republike Hrvatske vrlo uspješno se nosi sa posljedicama krize izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu i ne samo da je to vrijeme iskoristila za uspješne mjere, odnosno saniranje posljedica nego je upravo u tom teškom periodu dodatno učvrstila svoj položaj i poziciju unutar EU pozicionirajući se u Schengenu, odnosno eurozoni. Dio odnosno efekti toga već se i sada na neki način vide svega 90 do 100 ili koliko smo dana, na neki način možemo reći da je Vlada tek stotinjak dana punopravna članica EU, efekti se već vide. Moje pitanje je prema vama što sve možemo očekivati u narednom periodu. Naravno da ne možete sve nabrojati, ali barem najvažnije učinke takvog pozitivnog pozicioniranja Republike Hrvatske. Hvala. Hvala vam lijepa. Točno je, dakle mi smo od 1. siječnja i u euro području i u schengenskom prostoru. Ja sam i u uvodnom dijelu govora nešto kazao o tome kakvih će biti koristi za hrvatsko gospodarstvo. Poruka i ulagačima. onima koji žele doći u Hrvatsku kao turisti, olakšanje našim ljudima u smislu mobilnosti, dizanje svih mogućih referenci koje imamo na domaćim i međunarodnim financijskim tržištima jer to sidro, želje za članstvom u euro području, pa sada i u europskim stabilizacijskim mehanizmom je svo ovo vrijeme djelovalo na analitičare iz različitih međunarodnih financijskih organizacija, agencija za kreditni rejting koji su prepoznali smjer, politiku, odgovorno upravljanje javnim financijama, izlazak iz procedure prekomjernog proračunskog manjka, prekomjernih makroekonomskih neravnoteža, jako brzo smanjivanje javnoga duga, čak proračunski suficit. Prema tome, mi smo došli u fazu konsolidiranosti koristi za građane i gospodarstvo trajno će biti pozitivni. **Jandroković, Gordan Predsjedniče Vlade s obzirom da stalno ponavljate jedne te iste mantre ja ću vam sada objasniti zašto ste doživjeli poraz u Hrvatskom saboru kod glasanja o vojnoj pomoći Ukrajini. Zato što vama nije bio niti cilj da se ta vojna pomoć izglasa. Vama je bio cilj da obezvrijedite, da ponizite i Hrvatski sabor kao instituciju i opoziciju i Ustav i predsjednika države. I svaki puta kada to ponovno pokušate ponovno ćete doživjeti poraz, jer ćemo vam se suprotstaviti u tome. Imali ste dva protuprijedloga. Jedan je bio moj koji je samo tražio da s predsjednikom države postignete sporazum kao što to od vas Ustav i traži, a drugi je bio zajednički prijedlog SDP-a i MOŽEMO koji je između ostalog govorio o tome da bi vojna pomoć trebala biti fokusirana na razminiranje. I gle sada čuda nekog drugog Andreja Plenkovića koji svoje lice prikazuje pred Europskim vijećem koji tamo predlaže i ukazuje da će se pojačati pružanje vojne pomoći Ukrajini upravo u području razminiranja … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… … u kojem Hrvatska ima velika iskustva. Ego i taština vam nije dopustio da prihvatite oporbeni prijedlog Hrvatske u misiji vojnoj pomoći Ukrajini. Dakle, odbio, oglušio se na identičnu proceduru kakva je išla u nizu drugih odluka. Preko 40 ih je donio ovaj Sabor. Prema tome, iznosite neistine. Sve je bilo u skladu sa Ustavom, u skladu sa zakonom. Riječ je o njegovom političkom stavu ne, ne želim da hrvatski vojnici participiraju u toj misiji. To što ste vi koji je on osobno nazvao, a ja nisam narikačom u stanju podržavati njega, a ne podržati nas u supstanci onoga što je predložila Hrvatska vojska, a ne HDZ to je vaš krupniji problem. Vaša zaslijepljenost mržnjom prema HDZ-u i prema Vladi gdje ste u stanju dovesti sebe u teški ofsajd, optuživati druge, a činiti krupne greške. Mi za razliku od vas znamo i ustavno pravo i međunarodno pravo i procedure, a vi ne znate ni Zakon o sprječavanju sukoba interesa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Sada je kolegica Orešković zatražila stanku, izvolite. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija da se uopće dogovorimo o tome na koji način će predsjednik Vlade ovdje u Hrvatskom saboru koji je njemu nadređen jer ga Hrvatski sabor bira uopće komunicirati, razgovarati sa nama. A kad smo već kod načina komunikacije mene uopće ne smeta što me je predsjednik države nazvao narikačom, to govori o njegovoj ajmo između ostalog reći kulturi, kućnom odgoju, kao što o vama, o vašoj kulturi i vašem kućnom odgoju govori i svjedoči način na koji ste komunicirali sa mnom danas. A sad kad smo na temi ustava i ustavnih procedura dobro znate da ustav u nekim pitanjima između ostalog koji se tiču vanjske politike, pa i aktivnosti vojske traži dogovor između predsjednika države i predsjednika Vlade kao što to ustav i nalaže. To što se nekad preko toga gledalo pokazuje koliko smo slaba država, ali onog trena kada je tema bila ovako osjetljiva i kada je Andrej Plenković inzistirao da mu se obratite vi, a ne vaš kompromitirani ministar obrane onda ste u skladu s tim trebali i postupiti. I kada vam je čitava opozicija pokazala da želi dijalog, da želi i da HS participira u tome dajući na stol svoje prijedloge, jedan predsjednik Vlade koji nije čisti egoist i koji nema osobne ambicije poniziti sve i svakoga, bi trebao nešto o tome čuti, saslušati, sjesti za stol i povesti se za dijalogom. Predsjednik tadašnji Kluba HDZ-a obilazio je hodnike, malte ne je vrtio ljudima ruke iza leđa kako bi postigao to da vas u EU pokaže kao lidera, e pa nije vas uspio takvim prikazati i doživjeli ste poraz zbog toga što još uvijek ima onih koji traže i žele da Hrvatska bude institucionalno uređena država. Stanku ću odobriti, ali ćemo nastaviti s radom sukladno čl. 293.b. i samo jednu stvar kolegice Orešković, dakle kad govorite o saboru kao tijelu, u saboru većinu ima HDZ i koalicijski partneri, dakle 76 ili '7 je ta većina, vi sebe ponekad identificirate sa saborom, ali vi niste sabor, sabor smo svi mi zajedno, a oni koji odlučuju u saboru su oni koji imaju većinu, dakle ta većina podržava Vladu, ta većina se slaže sa odlukama Vlade i potvrđuje ih ili ako se ne slažu onda se vode konzultacije, ali nemam nikakvog ponižavanja, tako je bilo uvijek, to je temeljno načelo demokracije,

jedan uređaj za glasovanje, ima jedna zelena tipkica, bijela i crvena i kad stisnete crvenu, a pita se jeste li za obuku ukrajinskih vojnika onda ste protiv toga, kad stisnete zelenu onda ste za to, vi ste stisnuli crvenu, bili ste protiv obuke ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ili u prijevodu bili ste za Milanovića i za Putina.

Kolegice, pa ne znam baš dal ste vi pozvani ovdje tumačit ko je prekršio ustav ili ne, sve ono što ste vi tumačili, a vezano za Zakon o sprječavanju sukoba interesa, većina toga je pala na sudovima i sve te vaše odluke su dovedene u pitanje, što pokazuje da niste baš toliko stručni. A glede vašeg ega moglo bi se reć da pogledajte prvo sebe u ogledalo, nemojte drugima govoriti da su egoistični, pogledajte sebe…/Upadica predsjednik: Hvala vam/…pogledajte svoj izričaj koji je pun mržnje. Kolegice Jelkovac, ovo je isto tako bila replika pa dobivate opomenu. Kolega Pavić izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., kolegica Orešković ne zna o čemu priča, ovo nije tema, ovo je tema izvješća premijera s Europskog vijeća gdje sam ja očekivao da će biti svi vođe oporbe koji žele bit premijeri ili koji žele istaknuti kandidaturu za premijera. Peđe Grbina nema, Petrova nema, Benčić nema, ne samo da ste odustali od europskih tema, odustali ste i da mislite, mislite da ne možete uopće doći na vlast i jasno pokazujete to ovim to ste sve dobro primijetili, ali dobivate opomenu jer to nije povreda poslovnika. Kolegice Balić replika izvolite. **Balić, Marijana (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS. Poštovani predsjedniče Vlade RH, prije svega zahvaljujem na kvalitetnom i iscrpnom izvješću o sastancima Europskog vijeća održanom u prvom kvartalu ove godine odnosno u veljači i ožujku. Prema istome vidimo da je na redovnom sastanku Europskog vijeća održanog 23. ožujka sudjelovao i glavni tajnik UN-a Guterres i da je naglašena privrženost multilaterizmu sa UN-om. Prvenstveno je stavljen fokus i Agenda 20-30 odnosno potvrđena je predanost ostvarenju ciljeva održivog razvoja, pa u tom pogledu možete li nam pojasniti na koji način se promišlja o slijedećim aktivnostima UN-a i suradnje sa EU u kontekstu postizanja ciljeva održivog razvoja odnosno koji su zaključci o reformama koje su nužne u pogledu postizanja u području financiranja razvoja, zahvaljujem. **Jandroković, Hvala vam lijepa poštovana zastupnice Balić. Točno je, Antonio Guterres je bio sa nama već po recimo to tako treći put u posljednjih nekoliko godina, mi se s njim redovito susrećemo i prigodom sastanaka Opće skupštine u New Yorku, Agende 2030. tj. ciljeva održivoga razvoja koji se odnose na cijeli svijet zasigurno su u fokusu EU koja je najveća donatorica u smislu razvojne i humanitarne pomoći. Poanta njegova nastupa odnosila se na to da ovakva energetska kriza, prehrambena kriza i inflatorni pritisci ne odnesu fokus Unije i njenih članica sa davanja potpore najnerazvijenijim državama, sa najviše siromašnih ljudi, oni koji su ugroženi, od pitke vode do hrane, pa do općih ulaganja u institucionalnu snagu i s te strane smo dogovorili …/Upadica predsjednik: Hvala vam/…intenzitet kakav je bio i dosada i još i veći za neke zemlje. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, na sastancima Europskog vijeća raspravljali ste i o migracijama, a tu se naravno misli na ilegalne migracije odnosno u pokušaju osoba iz trećih zemalja da se domognu teritorija Zapadne Europe i tamo nastane, u Izvješću se naglašava da se raspravljalo o tome kako poboljšati suradnju sa zemljama podrijetla i tranzita i mislim da je to dobro jer kad se spominju nelegalne migracije, uglavnom se govori generalno o migrantima, a nešto manje se spominju zemlje iz kojih oni dolazu, dolaze i njihova sposobnost i mogućnost da barem smanji Mi smo uglavnom dosad bili tranzitna zemlja, međutim, ulaskom u šengenski prostor, dobili smo zadaću i odgovornost čuvati vanjske granice EU pa vas molim da u tom kontekstu prokomentirate našu ulogu i spremnost na nove zadaće u kontekstu

tj. izvorište problema koji dovode do migrantskih kretanja, jedno su ratovi, nestabilnost, klimatske promjene, siromaštvo, propale države, različiti razlozi koji dovode do velikih migrantskih kretanja. Drugi je kada gledamo s aspekta Hrvatske kao članice EU i članice šengenskog prostora, da se maksimalno ojačaju vanjske granice EU. Mi s te strane imamo jednu specifičnu situaciju, da kao država koja je članica šengenskoga prostora, ima granicu, fizičku čak sa 3 zemlje koje nisu niti u Uniji niti u šengenskom prostoru, dakle Srbija, BiH i Crna Gora, ali su pak s druge strane sve okružene malo dalje sa državama EU. Stoga

Prema izvješću Europske središnje banke za zadnji kvartal 2022. g. 2/3 inflacije je uzrokovao rast dobiti i marži poduzeća, a ne rast plaća, primjerice, u poljoprivredi je dobit rasla 30%, a plaće svega 5%. Pokazatelji za Hrvatsku također, ukazuju i na rast dobiti i na rast marži, u državi gdje otprilike 20% stanovnika je socijalno ugroženo i najviše ih pogađa inflacija. To su vrlo zabrinjavajući podaci. Išli ste široko ponovo sa mjerama, što je plemenito, ali pitanje je koliko je učinkovito .../Upadica: Andrej (HDZ)** Hvala lijepa. Naš zadnji paket koji je vrijedan 1,7 milijardi eura imao je 3 cilja, jedan je pomoći različitim ciljnim skupinama u vezi sa cijenama energenata, drugi je raditi na suzbijanju inflatornih pritisaka i treći je ciljano pomoći baš određenim grupacijama u hrvatskom društvu. Mislim da su te naše mjere, sva, svih nekoliko puta koliko smo ih usvajali ovih zadnjih par godina bile i sveobuhvatne i snažne i pravovremene. Ako imate kao država snagu za dat 6,8 milijardi eura građanima i gospodarstvu, osigurati da svaki dječji vrtić, svaka škola, svaki fakultet, svaka bolnica, svaki dom za starije, svaka općina, svaki grad, svaka županija, svaka vjerska zajednica može si priuštiti platiti cijenu struje, onda niste samo kalibrirani, nego ste uključivi

ovom Izvješću jer evo, frau Orešković je toliko puno toga rekla što je nju produhovilo odlaskom samo u Bundestag, što će se tek desiti kad posjeti i vijeće i komisiju, će to jedan veliki napredak za Hrvatsku. No, šalu na stranu. Jedan podatak je vrlo bitan iz ovog Izvješća i vi ste ga spomenuli u svom uvodnom dijelu. Puno je oporba govorila o javnom dugu RH i o tome koliko on opterećuje BDP, odnosno koliki je udio. Danas je Hrvatska samo u godinu dana taj javni dug smanjila za 10%, što nas svrstava među

Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Ivanović. Točno, ispravno ste kazali, tih 10 postotnih bodova smanjenja javnoga duga sa 78 na 68,4 udjela u BDP-u je u biti jedan sjajan pokazatelj i pravodobnih i kvalitetnih mjera, ali i otpornosti i žilavosti hrvatskoga gospodarstva u uvjetima krize i zaista samo gledanje cjeline i osnaženi međunarodni položaj i dobar rast BDP-a i smanjivanje tako rapidno dugo gdje smo mi sada na razini prije Covida-19. Mi smo imali odličnu putanju do 2019., onda smo imali skok, to znate i sami, ali kad gledamo već u ove dvije godine sa snažnim oporavkom, mi smo uspjeli doći na brojeve koji su bolji nego što su bili prije Covida-19 o dobrom smjeru zemlje koju vodimo, a isto tako i odgovornoj politici upravljanja javnim financijama i brzini oporavka hrvatskog gospodarstva sa mjerama i sredstvima koja imamo na raspolaganju. **Jandroković, Gordan Hvala g. predsjedniče HS-a, poštovani g. predsjedniče Vlade. 16.12. prošle godine donesene u one 3 krizne uredbe o kojima ste govorili jedan od prethodnih puta, puta, o zajedničkoj nabavi plina, o novoj regulaciji cijene energenata i jedna koja se odnosila na olakšavanje investicija u obnovljive izvore energije, tu se, prije svega, mislilo na toplinske pumpe i na solare. Ono što me zanima je da li imamo nekakve podatke o tome kakvi su rezultati te uredbe koja bi trebala olakšati zapravo investicije u u obnovljive izvore energije u Hrvatskoj. Jer naime na odboru smo raspravljali i rečeno je kako je ideja da se oni direktno primjenjuju, dakle da nije potrebno mijenjati ništa u našem zakonodavstvu kako bismo se prilagodili toj uredbi konkretnoj. Pa evo čisto da li imamo kakve podatke o tome da li nam je pomoglo?

zato što je reakcija tržišta, reakcija trgovaca, reakcija onih koji špekuliraju na toj cijeni plina i zarađuju enormne zarade bila trenutna. Oni su shvatili da su lideri i šefovi država i Vlada ozbiljni u toj poruci i ta se poruka munjevito prenijela na pad cijene plina na burzama i to njih nekoliko koliko ih ima u Europi. To se onda osjetilo, reflektiralo odmah na cijenu struje. Dakle, čim padne cijena plina pada cijena struje. I mislim da smo tu napravili ogroman iskorak i zato je to premoštenje u 2022. sa subvencijama bilo ključno da bi imali sada relativno dobre okolnosti u 2023. Što se tiče ostalih odluka uredbe jesu izravno primjenjive, to znate. Ako treba bilo koji podzakonski akt glede transponiranja tog zakonodavstva učiniti mi ćemo ga donijeti. **Jandroković, Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani premijeru. Dok većina uljuđenog demokratskog svijeta, svi najveći moralni, intelektualni, politički autoriteti osuđuju agresiju na Ukrajinu, osuđuju brutalnosti zvjerstva koja se, agresor čini u Ukrajini glasovanje u Hrvatskom saboru nije prošlo nezapaženo niti u svijetu, niti u Europi, niti u NATO-u. Vjerujem da 80% Hrvata duboko osjeća svu patnju i tragediju ukrajinskog naroda, naroda kome su sloboda i dom svetinja kao i nama. Svi koji su čovječnost pregazili glasom protiv Ukrajine izmišljajući nedostojne razloge kao brige za Hrvatsku i Hrvate. Da li je to njihova simpatija za agresora.

na neznanje, a na pozivanje na nešto što je Hrvatska možda u vojnom sektoru napravila najviše a to su zrakoplovni rafali, gdje uistinu svu transparentnost koju je tada Odbor za obranu jednoglasno uz sve prijedlozi koji su bili svih zemalja zrakoplovi da su rafali bili najbolji, najkvalitetniji sa svim parametrima koje su pokazali misleći samo da je to neznanje. Ali to je jedna zločestoća kojih jednostavno ih ne interesira nego kazujući što Hrvatska želi, kojim putem. Evo i vaš odlazak sad zajedno je sa vama bio potpredsjednik Vlade u Ukrajinu sa ministrom obrane, gdje Hrvatska uistinu postaje partner ozbiljan u svijetu, pokazatelj ne samo EU nego NATO saveza. Što se tiče naših Suverenista oni sami pokazuju njihov proces ne znajući što hoće i gdje bi oni Hrvatsku smjestili, na koji način misle o budućnosti svoje zemlje … …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… svog Hvala vam lijepa poštovani zastupniče Deur. I vaše izlaganje je na tragu ovoga što je rekao zastupnik Kirin. Dakle, postoje politički izazovi, trenuci kada svak treba zauzeti stav. Naš stav u ovoj velikoj globalnoj krizi gdje mi kao Hrvatska, zemlja koja je bila žrtva velikosrpske agresije prije samo 30-tak godina zaista ne trebamo niti tumače, niti prevoditelje da nam bude jasno što se zbiva. I time više začuđuje politički refleks dijela opozicije, evo tu ne mislim na Socijaldemokrate. Oni su glasali kao i mi, kao većina, da samo iz kaprica i želje da krivo tumače da eventualno procedura nije bila dobra što je potpuna laž. Ali ipak da pošalju poruku ne možemo mi podržati nešto što je predložila Hrvatska vojska čak ne ni politički dio MORH-a nego Glavni stožer. To su ovi koji su dobri inače sa Milanovićem ali su bili i protiv toga. I sada žive sa time i još nama predbacuju da se nismo usuglasili. Naš je stav jasan. Onaj tko ima krivi stav je on … …/Upadica predsjednik:

o BDP-u od 17476 eura, da je BDP prije dvije godine bio 12 tisuća 464 eura. Odjedanput je porastao vidimo za 5000 eura ili 20%. To bi meni prije ukazivalo na demografski krah, jer su podaci 2021. i 2022. se odnose na novi popis stanovništva koji pokazuje 400 tisuća ljudi minus i od tuda to povećanje. Županije u gradu Zagrebu je BDP 22 tisuće 690 eura, u Virovitičkoj, brodskoj i Požeškoj 6500 eura. Ja bih rekao da je riječ o krahu regionalne politike u Hrvatskoj. Plaće su najniže u eurozoni. 2008. godine je satnica u Hrvatskoj bila 9,2 eura, sad je 11,2 eura. Onda je bilo 8 zemalja Europske unije iza nas, a sada samo tri. **Jandroković, Gordan Ako je to sve tako kao što vi govorite onda su oni stari podaci o BDP-u per capita bili lažno niski. Razumijete? Jer popis je došao nakon 10 godina evolucija negativnog prirodnog priraštaja i korištenja slobode kretanja od 2013. na ovamo se nije dogodila jednu noć, jedan dan, jedno popodne ili jednim vlakom, autobusom ili letom. To je proces koji dugo traje. Mi smo toga svjesni. Na žalost Hrvatska stari. 160 000 ljudi nam je od zadnjeg popisa do sada umrlo više nego što se djece rodilo, a oko 230.000 ljudi se iselilo, međutim svi podaci i ovi recentni govore o tome da je taj trend iseljavanja praktički skoro zaustavljen. Imate i podatke da vam se ljudi vraćaju i to iz te famozne Irske gdje žive po pet, šest njih u stanu sa toaletom od 1,5 kvadrat neki od njih. Nije to tako bajna priča kao što izgleda. Naš je cilj i regionalna politika i ravnomjerni regionalni razvoj i bolji ekonomski i socijalni standard. Mi ćemo podvuć crtu…/Upadica

a mi ćemo nastaviti dalje s radom. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da, govorit će u ime Odbora za europske poslove njegov potpredsjednik poštovani kolega Darko Sobota. Izvolite. uključen./… kolegice i kolege zastupnici, predsjedniče Vlade RH. RH. Odbor za europske poslove je na svojoj 62. sjednici održanoj 11. travnja 2023.g. kao matično radno tijelo raspravljalo o Izvješću predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u veljači i ožujku 2023.g. Predmetno izvješće je Odboru za europske poslove predstavila državna tajnica za Europu MVEP-a gospođa Andrea Metelko Zgombić te je iznijela glavne naglaske iz rasprava s tri sastanka Europskog vijeća obuhvaćenih izvješćem. U raspravi koja je uslijedila članovi Odbora za europske poslove osvrnuli su se između ostaloga na pitanja zelene tranzicije i energetske neovisnosti, upravljanja migracijama u kontekstu demografskih izazova, manjka radne snage te integracije migranata kao i na stratešku autonomiju EU u obrambenom smislu. Razgovaralo se i o situaciji u Ukrajini kada je riječ o otmicama djece s okupiranih područja, ali i o problemima s kojima se suočavaju hrvatski poljoprivrednici zbog priljeva žitarica iz Ukrajine na hrvatsko, ali i na zajedničko europsko tržište. Nakon provedene rasprave odbor je s osam glasova za i s jednim glasom suzdržan odlučio predložiti HS-u da donese sljedeći zaključak, prihvaća se Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća u veljači i ožujku 2023.g.. Zahvaljujem na pažnji. Hvala i vama kolega Sobota. Idemo sada dalje, otvaram raspravu prvi na redu je Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i poštovani kolega Pavliček. Izvolite.

suverenisti)** Ne znam jesu li kamere snimile kako kolega Zekanović trči za predsjednikom Vlade, valda ga treba na minut kao i uvijek radi konzultacija i kako postupati u sljedećem periodu. A evo vratio se. Evo ovako, poštovani predsjedniče HS-a, kolegice i kolege. U ovim izvješćima predsjednika Vlade vezano za održane sastanke Europskog vijeća moram reći da se najviše naravno vremena posvetilo temi ruske agresije na Ukrajinu te posljedice koje ta agresija ima na cjelokupnu EU, prvenstveno na njeno gospodarstvo, ali isto tako i na energetiku. Činjenica je što je i vrlo bitno i što pozdravljamo da EU mora biti energetski neovisna o Ruskoj Federaciji i da se ubrzano mora raditi na energetskoj neovisnosti cjelokupne EU. Međutim, ajmo se mi malo vratiti u prošlost i vidjeti što je to bilo recimo 2014.g. i kakvo je to u biti licemjerstvo današnjih političara koji sve svoje neistomišljenike optužuju da su na krivoj strani povijesti, da će morati s tim živjeti itd. 2014.g. Ruska Federacija raketirala Krim 2014.g., u međuvremenu je Svjetsko prvenstvo u nogometu bilo 2018.g. u Rusiji u Ruskoj Federaciji gdje je naša predsjednica Kolinda se grlila i ljubila sa ruskim predsjednikom Putinom, ne znam jel bi savjetnik njen tamo isto u blizini, možda je i on bio, bivši savjetnik ili je on u startu bio kontra Putina. U međuvremenu dolazi naš ministar Grlić Radman u posjet predsjedniku Ruske Federacije svega nekoliko dana prije napada Ruske Federacije na Ukrajinu i s njim zajedno čita na ruskom jeziku pjesme koje je napisao sam Lavrov i kaže otkrio sam dušu, poetsku dušu ministra diplomacije Ruske Federacije Lavrova. Nakon toga Grlić Radman izjavljuje u međuvremenu i ovo „Biti prijatelj s Ukrajinom ne znači biti neprijatelj s Rusijom“, a isto tako kaže „Predstavnici hrvatskih institucija ne razgovaraju sa Ukrajinom o iskustvima iz Oluje niti bi to iskustvo bilo primjenjivo na Ukrajinu“ Grlić Radman, par dana prije napada Ruske Federacije. Jasno, okolnosti su se promijenile, ali nemojte onda nas koji smo podržali Deklaraciju o Ukrajini i osudili rusku agresiju, a mi što se tiče Hrvatskih suvrenista bili protiv obuke ruskih tj. ukrajinskih vojnika ovdje samo iz jednog razloga jel je to dodatni sigurnosni razlog za opasnost za Hrvatsku, optuživati da smo bili na krivoj strani povijesti. I najjača rečenica koju sam danas ovdje čuo od predsjednika Vlade kaže morat ćete živjeti s tim da ste glasovali protiv. Ha kad neko može živjeti s tim da je '91., druge, treće, četvrte i pete godine tijekom Domovinskog rata nije uzeo pušku, a bio je vojno sposoban, a danas vodi politiku u Hrvatsku onda mogu i ja živjeti s tim što sam glasovao protiv. I živjet ću s tim, ja nikakav problem nemam s tim se svako jutro pogledati u ogledalo, apsolutno nikakav problem i moja je savjest čista kao izvor vode. Ali ću isto tako spomenuti zašto se Hrvatska nije pokazala kao istinski prijatelj Ukrajine i primila drastično veći broj ukrajinskih izbjeglica, a ne ovih mizernih 20 demografski opustošena zemlja, znamo da će ovaj rat trajati godinama, znamo da će ovaj rat trajati htjeli mi to priznati ili ne dok Amerikanac ne kaže dosta, neće se sigurno pitati europske čelnike kada će ovaj rat se zaustaviti, kao što je završio rat na području bivše države. Kada? Kad je Amerikanac rekao posredstvom Washingtona ajmo sjesti Hrvati i Bošnjaci i sklopiti savez, pa su se promijenili odnosi snaga, pa na temelju toga je prisiljena bila i Republika Srpska potpisati Daytonski sporazum i tako će to bit sa Ukrajinom, kad-tad, to znate i vi, to zna i premijer Plenković i neće se pitati ni njega, ni Macrona, nego će se pitati Washington i što će Washington reći i kad oni procijene to će tako biti i onda ćete ispasti smiješni kao što ste ispali smiješni u nekim drugim stvarima. Pomoć apsolutno da, ali ne ugrožavati svoju vlastitu sigurnost, a ne optuživati sve one da smo izdajnici i na krivoj strani povijesti i Što se tiče još jedanput Ukrajine, premijer je bio na obljetnici strašnog masakra u Bući. Tom prilikom je izjavio svi koji su počinili zločine moraju za to platiti, slažem se 100%, a zamislite tko to izjavljuje, premijer vjerojatno jedine države u EU gdje zločinci iz Domovinskog rata šetaju slobodno po istočnoj Slavoniji, Baranji, Srijemu, jedine države u EU, to izjavi premijer da takvi zločinci što su napravili masakr nad ukrajinskim narodom moraju odgovarati, izvolite prvo procesuirajte zločince u vlastitoj državi, jedina država u EU koja dan danas ima spomenike velikosrpskim agresorima od Borova Sela, pa nadalje, ali bit ćete vi odličan primjer predsjedniku Zelenskom, znate po čemu? Kako nakon rata uključiti separatističke ruske snage u svoju Vladu koju su do jučer napadali i vršili zločince, zločine nad ukrajinskim narodom, kako te stranke uvući da budu dio buduće ukrajinske Vlade radi pomirbe jer to ste vi napravili sa SDSS-om koji je nastao iz SDSS-a, koji je osnovao Goran Hadžić i tu ćete bit najbolji primjer Ukrajincima kako te Ruse uvući u Vladu i da oni s njima mogu graditi bolje društvo, tu ćete bit najbolji primjer. Što se tiče Schengena uvijek smo rekli i čestitamo na ulasku u schengen prostor, posebice evo sad je i zračni prostor što će posebice imati efekta na veći broj turista iz europskih zemalja, al evo ja bih zamolio, žao mi je što je premijer otišao, samo još ovaj Markov trg da uđe u schengentski prostor jel je još ovaj mali prostor hrvatske državice ostao van schengena, vi kad dođete ovdje morate uzeti osobnu iskaznicu, pokazati predstavnicima policije, MUP-a da bi vas propustili, pa zar smo mi dotle došli? Znači tih nekih 300 kvadrata hrvatske države još je van schengentskog prostora da bi se zaštitio premijer Plenković jel ova država je nesigurna država, a po svim pokazateljima smo ipak jedna od najsigurnijih država. Kaže premijer da BDP per capita raste, pa naravno da raste, nažalost, hvala Bogu nek raste, al nažalost zbog toga što je Hrvata sve manje u ovoj državi, zbog toga taj udio per capita raste. Osim toga neki dan je spomenuo da nikad više uposlenih, milijun i 600 tisuća ljudi u Hrvatskoj radi, odlično, znate samo što je problem? 115 tisuća stranih radnika, što preko 60 tisuća iz daleko azijskih zemalja, a 300 tisuća Hrvata u doba vladavine Andreja Plenkovića je napustilo Hrvatsku, 200 tisuća radno sposobnih, oni svoj kruh zarađuju u zapadnoeuropskim zemljama, a ovdje su nam došli ljudi iz daleko azijskih zemalja koji danas rade za mizeriju od plaće po tko zna kakvim uvjetima, a da ne pričam neki dan što smo imali u Draškovićevoj ulici sukob pojedinaca iz tih daleko azijskih zemalja koji rade u Hrvatskoj sa turistima iz Portugala. Isto tako treba spomenuti i inflaciju i treba bit tu iskren, koja je naravno nastala zbog velikoruske agresije, ali inflacija to nas, to nas mora zabrinjavati, u Hrvatskoj je veća od prosjeka EU, veća od prosjeka Eurozone, tako inflacija za ožujak iznosi 10,6%, al znate šta je problem? To je u odnosu na ožujak prošle godine, a tada je inflacija već iznosila 7,5%, znači u 2.g. je ta inflacija gotovo 20%, a problem je još veći u prehrambenim proizvodima i bezalkoholnim pićima gdje je inflacija zadnja iznosila 15,3% u odnosu na ožujak kada je već tada iznosila 10,5%. Kome je plaća ili mirovina porasla za 25% u 2.g.? Nikome. Kako će onaj umirovljenik sa 35.g. radnog staža i 350 eura mirovine preživjeti mjesec kada ti isti proizvodi koštaju 20% više kod nas nego u istim trgovačkim lancima u zapadnoeuropskim zemljama? Koje je Vlada mjere napravila, je li ukinula subvencije za one za koje se dokazalo da su krali u mutnome uoči i nakon ulaska u Eurozonu? Nije. Je li napravila neko kažnjavanje? Kažnjavala frizerke, a ne trgovačke lance koji s onim mizernim kaznama zarade to u svega sat vremena redovnog poslovanja na području Hrvatske. Dozvolilo se samovolji trgovačkoj pljački hrvatskog naroda i zato imamo ovu inflaciju, velikim dijelom jer se nije postupilo kako treba. Ne znam sad kolka je inflacija parfema, to vjerojatno zna kolega Pavić, ja se s tim ne bavim, ali i oni su vjerojatno poskupili. Znači ljudi moji živi se sve lošije, odite među narod, pogledajte bakice kad odu u trgovine, pa onu cijenu 15 puta prevrću da vide kolko košta jer si ne mogu priuštiti osnovne životne potrepštine, to je EU? Dajte molim vas. Hvala g. predsjedavajući. Poštovani g. Pavliček, čl. 238., da li ste vi svjesni što znači obuka vojnika, što je to? Obuka vojnika spašava živote vojnika, ako se ovom obukom mogao spasiti ijedan život mladog ukrajinskog vojnika onda ste valjda svjesni što ste napravili odnosno što niste napravili i zato vas peče savjest i zato ste 75% govora držali o Ukrajini, zato vas peče savjest i neka vas peče i treba vas još dugo peči. **Sanader, Ante (HDZ)** Vrijeme. Ovo ste iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Mosta, poštovanog Zvonimira Troskota. Poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege i poštovana javnosti. Čisto da demistificiramo u tu stratešku alijansu sa Francuskom i te grupacije, mislim nije ni premijer imao nekakvu grupaciju pa je čudom čudnovatim postao i predsjednik Vlade, postao je predsjednik bez izbora u vladajućoj stranci, ali o tom o grupacijama. Što se tiče tih grupacija, dakle glavna karakteristika tih ljudi, tih federalista jer sam imao prilike razgovarati sa određenim europarlamentarcima i kad sam im rekao da je Plenković u srcu federalist koji Bruxelles gleda kao glavni grad i koji ujutro prije spavanja odnosno prije spavanja navečer da pjeva Odu radosti, isti takav je i Macron. To su likovi koji gledaju Europu isključivo radi vlastitih probitaka i koji ne gledaju Europu na način kao što su gledali osnivači EU, da će to biti unija sa 28 glavnih gradova. E to je glavna razlika potpisujemo strateški ugovor sa Francuskom i kupujemo avione od Francuza, a to je isključivo radi vlastitog probitka Plenkovića jer ga sad čeka europska karijera, a s druge strane imamo francuske državljane, kao što su Frka Petešić i Markić koji su bili u nacionalnom odboru kad se odlučivalo za francuske avione koji nisu loši, ne možemo mi reći da su loši, a nije bilo drugih državljana nacionalnih, kao što su Frka Petešić i Markić koji možda ujutro i pjevaju Marseillaise, Lijepu Našu, ne znam, znači drugih nacionalnosti nije bilo u nacionalnom odboru, što je automatski, da SAD, Izrael ili Švedska odluči ići na arbitražu u Washington, mi ćemo platiti novu arbitražu samo zato što je Plenković išao prema Francuskoj, vidi se i zašto. A njegov veliki politički uzor Macron, evo sada, u ovom trenutku je odlučio, nakon sastanka sa Jinpingom u Kini, odlučio da će blokirati isporuku municije prema Ukrajini. Zamislite vi to. Ta strana povijesti o kojoj stalno govori Plenković, e taj njegov veliki uzor, to jedno velika strateško savezništvo koje nas gura Plenković, e oni su sad prestali, neće isporučiti metke prema Ukrajini. Xi Jinping nije ništa drugo nego veliki strateški saveznik od Putina, pa prema tome i Macron, a prema tome i Plenković. To je strategija kojoj mi idemo. To je taj 2017. g., ta federalna razina Europa koja ima, evo, vidjeli ste u njegov govoru danas te različite razine nastavljamo sa našom integracijom, to su ti učenici koji odlaze na studijska putovanja po Bruxellesu i Parizu, kao što je to Plenković i onda takve formulacije, ne samo da izgovaraju nego i provode. Ali kako je zanimljivo, kada su u pitanju francuski avioni, okej, nema problema, kupili smo ih, kupili smo ih radi vlastitog probitka Plenkovića. Kako to da nismo, recimo kupili francuska brojila ili kako to da nismo u HEP stavili školovanog čovjeka, kao što to rade Francuzi u EDF-u nego smo stavili predatora po hvarskoj liniji Franu Barbarića koji je uništio, uništio je energetiku i nekoć je Hvar bio poznat po Hanibalu Luciću, bio je po Petru Hektoroviću, itd., danas je poznat po pravnicima, kao što su Frane Barbarić, kao što je Andrej Plenković koji su uništili energetski sustav RH. HEP je HEP je isključivo na koljenima zbog hvarskih pravnika koji vode energetiku jer tamo je postavljen Frane Barbarić isključivo zbog odluke Andreja Plenkovića, velikog europejca. Pa šta nisi onda francuski model EDF-a presložio u HEP i podigao to? Da ne govorim o brojilima, šta nismo Sagemcomova brojila? Primjerice, oni imaju učinkovitost na 98, 99%, sve više i više naših građana šalju pritužbe da ih se preko akontacije naplate struje krade. U ovoj struju krade se struja preko akontacije, preko HEP-a, preko tih hvarskih službenika predatora jer su isporučena brojila koja nemaju veze sa europskim standardima. Šta nismo slijedili te francuske standarde u alijansama i savezništvima, recimo u tim brojilima nego će ta brojila ići u Iskraemeco, u slovensku kompaniju, Bračić i ekipa koji će izvlačiti te novce, to je sad predmet europske, europskih tijela koji to istražuju, na temelju tih novaca se izgradio hotel na Braču, u Postirama sa Vujnovcem i sa ekipom i to su otkupili mirovinski fondovi. Ma gdje si, Plenkoviću u tom trenutku kad ti predatori nastupaju? Gdje si, majstore, sad? Čitat ćeš i gledat ćeš ovaj pregled danas jer ne možeš spavati šta govore ljudi o tebi. Ali nisi bitan, niti, Plenkoviću bitan. Izvučene su pare vrlo vjerojatno preko brojila koji su Iskraemeco i Landis Gyr stalno dobivaju to. Pitaj Boga od kud nabavlja Iskraemeco, navodno iz Egipta nabavljaju ta brojila. Šta nismo francuska uzeli? Ili recimo, kad već slijedimo te francuske strateške alijance koje bi trebale bit za strateške interese RH, a ne za vlastite političke fotelje Andreja Plenkovića, zašto nismo napravili, primjerice, termoelektranu u Rijeci na ekološki čisti plin koji bi se onda iz Rijeke mogao prebaciti u Rijeku, proizvoditi električnu energiju i višak smo mogli prodavati na burzama, tipa Mađarska, austrijska, itd. Kako to ne bi mogli napraviti? Nijemci su počeli raditi termoelektrane na čisti ekološki plin. Ali smo, ali je Frane Barbarić spucao, znači doslovno je spucao brownfield investiciju kojom bi se proizvelo 11% električne energije koju Hrvatska troši. Šta nismo tu slijedili Francuze? Zašto nismo u upravu stavili HEP-a, ljude koji su stvarno od formata nego se stavljaju različiti šampići koji dolaze sa istoka Hrvatske, koji su vrlo vjerojatno, evo, vrlo nego se stavljaju različiti predatori hvarski koji pojma nemaju o energetici, koji novce koriste za financiranje HDZ-ovskih derneka u Novom Zagrebu istok, tamo, koji postavljaju ljude koji se bave upravljanjem imovine za predsjednika Uprave Hrvatskog dragovoljca koji se nalazi klub u Novom Zagrebu istok da bi se mogle tako dalje dobivati onda glasovi koji koriste te novce za sumnjive nikad razriješene transakcije za plin koji je HEP kupio od PPD-a i to je odbio na javnom natječaju jeftiniji plin, ne samo da je odbio akontaciju znači je unaprijed je platio cijeli iznos da bi se onda zadužio kod komercijalnih banaka i kod Hrvatske države. Nitko ne govori o tome, al će reć mi vama dajemo energetski poklon bon, mi smo na sve nas mislili. Ma nisi ti frajeru mislio na ništa jer to će sve hrvatski građani plaćat. Da ne govorimo o medijima koji se plaćaju, marketinške usluge koje vodi kraljica nadzornih odbora Vanja Varda, znači to je HNS-ova izmišljotina, znači marketing u kompaniji koja je državna, koja ima monopol, koji ima dominantnu poziciju na tržištu 90% kupaca mi imamo marketing gdje se troše stotine milijuna kuna nekadašnjih sada deseci milijuna eura. Zašto? Tako da bi se organizirali eventi odnosno događaji na koje HEP zove dužnosnike Vlade koji onda pjevaju hvalospjeve Barbariću i psalme prema Vladi Andreja Plenkovića, to nisu ništa drugo nego partijski politički skupovi. E to je ono što naši ljudi financiraju i naši ljudi plaćaju. Da ne govorim kako se financiraju primjerice grad Jelsa TZ na Hvaru, pa to su ljudi moji mjesta koja imaju novaca, koja su lukrativna gdje dolaze turisti, inače se donacije daju dijelovima Hrvatske gdje je potreban novac. Kako nije gledo Plenković uspostavljaju energetske strategije francuski model, kako tamo nema takvih predatora kao što su postavljeni konkretni sada u HEP? I zbog čega I zbog čega te taj Frane Barbarić toliko zadužio Plenkoviću? Pita te hrvatski narod, pita te 12.000 zaposlenika, nekoliko tisuća visoko obrazovanih ljudi od kojih nisu nijednu vjetroelektranu napravili. E to je tvoj Frane Barbarić. Mi se trebamo pitat zašto smo se mi našli u ovoj situaciji u kojoj smo se našli, kad si već razgovarao o energetici u toj silnim Briselima i europskim komisijama. Jedinu vjetroelektranu koju HEP ima, a trebao je bit nosioc te energetske tranzicije je Korlat. Čisto za informaciju našoj javnosti Korlat je kupljen nije napravljen. Gdje su te solarne elektrane? Inače u energetskom sustavu kada vi imate elektrane koje su solarne ispod 10 MW, to je potkapacitiranost energetska i onda kada na Visu naprave sunčanu elektranu od 3 MW pa to je cijela državna svita koja dolazi tamo i pjeva i pleše Frani Barbariću i Andreju Plenkoviću. Jedan Maribor ima više sunčanih elektrana nego što ima Hrvatska, Sloveniju da ne govorimo. A da ne govorimo o ekonomskom modelu Plenkovića koji je danas reko ako vam se ne sviđa Hrvatska auf wiedersehen i gute reise to je bila poruka. Je isporučio si frajeru cijeli proračun RH Njemačkoj, jesi isporučio si, a doznakama onda naši Hrvati uplaćuju prvih šest mjeseci …/Upadica e to je taj model. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege. Možda smo već dosadni kad o ovome govorimo, ali valja s vremena na vrijeme podsjetiti jer često se zaboravi. Europsko vijeće nije neko međunarodno tijelo, Europsko vijeće je tijelo koje donosi odluke koje se u jednoj velikoj mjeri u Hrvatskoj izravno primjenjuju. To je naše tijelo, tijelo u kojem naša država sudjeluje i koja je za nas u mnogim stvarima relevantno pa barem onolko koliko je to i Vlada. I onda je fascinantno kada usporedite stvari koje se događaju na Europskom vijeću gdje sjedi jedan predstavnik Vlade RH, nazovimo ga za potrebe ove rasprave predsjednikom te Vlade Andrejom Plenkovićem famoznim AP-om. Pa 9.2. u Bruxellesu taj AP govori o tome da postupci kada govorimo o dozvolama, o zelenoj tranziciji, o energetici trebaju biti jednostavniji, trebaju biti brži, a administriranje i izdavanje dozvola treba ubrzati i vrijeme za njihovo izdavanje skratiti, pa onda da ne bi ispalo da se o tome govorilo samo 9. veljače, to sve ponovimo i 23. ožujka i suvereno kažemo da je potrebno smanjiti upravno opterećenje u postupcima izdavanja dozvola kod onih projekata koji se odnose na zelenu tranziciju. E onda se nakon toga taj AP vrati u Zagreb i što imamo? Zakon o tržištu električne energije stupio je na snagu u listopadu 2021.g., u listopadu 2021.g., rok za donošenje uredbe za provedbu tog zakona bio je tri mjeseca. Do dana današnjeg nakon godinu i po te uredbe nema, a bez te uredbe nema niti skraćivanja rokova niti izdavanja dozvola za one projekte koji su Hrvatskoj potrebni za zelenu tranziciju. I onda se g. Pavić smije dok kolega Troskot govori o tome da su ispred nas i Slovenija i neke druge zemlje. Pa poštovane kolegice i kolege, iza nas kada govorimo o izgradnji solarnih elektrana i energiji koju i dobijamo iz tog izvora je isključivo i jedino Latvija, zemlja koja se nalazi na Baltičkom moru i gdje sunce sija svake prestupne godine. To je realnog u kojoj Hrvatska živi. Umjesto, umjesto da proizvodnu energije iz zelenih izvora iz sunca učinimo našim brendom, našim proizvodom, nečime na što ćemo biti ponosni jer te energije imamo na izvoz doslovno kolegice i kolege na izvoz, da osiguramo našim građanima jeftinije račune za struju i sigurnost opskrbe, mi smo u EU bolji samo od Latvije na sunčanom Baltiku. Jel to sramota? Je. Jel to primjer kako se Hrvatska ponaša u Bruxellesu i kako se HDZ-ova vlast ponaša u Zagrebu? Je. I samo za podsjetnik, tvornica koja je proizvodila doduše tada nisu bile fotonaponske ćelije već se radilo o solarnim kolektorima za grijanje vodu, ali to je bio korak koji je danas doveo do foto naponskih ćelija je u Puli postojala Prije skoro pedeset godina se u Hrvatskoj proizvodilo ono što je danas dovelo do zelene tranzicije. Da li se danas takve stvari proizvode u Hrvatskoj? Da, u minimalnim količinama i to na temelju onoga što uglavnom uvozimo iz Kine. I to je U Bruxellesu govorimo jedno, u Zagrebu govorimo drugo. I možemo mi danas pričati o Ukrajini, možemo prebacivati lopticu od jednih do drugih, možemo slušati Andreja Plenkovića koji me je danas strahovito podsjetio na Ariju Stark. Jer kao što je ona imala listu koju je ponavljala svojih neprijatelja svaku večer prije spavanja, tako on očito abecednim redom ponavlja imena saborskih zastupnika koji nisu glasali po njegovoj volji. Ali ono o čemu ja želim razgovarati u Hrvatskom saboru je ono što direktno utječe na živote hrvatskih građana. Račun za struju je jedna od tih stvari, a da ono za što Andrej Plenković glasa kad smo već kod glasanja u Bruxellesu a ne provodi u Zagrebu da to napravi ovdje u Hrvatskoj ti bi računi za struju bili manji, ti bi računi za struju bili manji. Ako govorimo o elektrani, mikro elektrani koja se može postaviti na jednu kuću od nekakvih 7 kilovata što je prosjek, što je prosjek, 10000 kuća je nama potrebno da zamijeni jedan Plomin1 a to je ostvarivo na godišnjoj razini bez ikakvog problema. Ali ne događa se? Zašto? Zato što se kasni sa dozvolama, zato što se ljude ne educira, zato što ne postoje kreditne linije koje bi adekvatno pratile sa jedne strane građane, sa druge strane poduzetnike i zato što Andreja Plenkovića za ono što je ljudima ove zemlje doista bitno Pa isto tako kada govorimo, ispričavam se kada govorimo o potporama. Lakonski se ovdje odgovara na pitanje o američkom programu potpore u zelenoj tranziciji koji je inače za industriju daleko veći, daleko veći. To je velika stvar. I ako EU bude kaskala za Amerikom, Kinom i drugim zemljama to će se odraziti i na Hrvatsku. Naša je ekonomija integrirana u ekonomiju EU i ne i ne možemo pobjeći od toga da je postojeći model potpora kakav sada vlada na razini Europe potrebno promijeniti i prilagoditi vremenu u kojem živimo, ali pri tome paziti, pri tome paziti da male države članice EU ne stradaju na uštrb velikih. Da li je Andrej Plenković govorio o tome? Niti riječi. To ga također ne zanima. Jer kao što ga nije briga za građane u Republici Hrvatskoj, tako ga nije briga niti za hrvatsko gospodarstvo. Zašto? Pa zato što ovo što sada ima puni proračun u dovoljnoj mjeri da s vremena na vrijeme može odriješiti tuđu kesu, kesu građanki i građana ove zemlje i iz nje nešto pustiti kao fol da Vlada daje i tim helihopterskim novcem glumiti djeda mraza jer to je njemu dovoljno, jer to je njegova politika jer za više od toga dotični gospodin sposoban nije. A još kad znamo da na Vijeću za opće poslove i za vanjske poslove u ime Hrvatske sudjeluje gospodin Grlić Radman, onda mogu reći majko mila još nam je i dobro vjerovatno zato što ga tamo nitko ne razumije. Završit ću sa još jednom stvari koja je bitna i koja se protezala i kroz sastanak Vijeća od 9. veljače i 23. ožujka, a to je pitanje migracija. Poštovane kolegice i kolege prošli tjedan smo saznali da se u Hrvatskoj događalo nešto strašno. One Whatsapp grupe koje su izašle van pokazale su da na razini onih koji bi trebali čuvati zakonitost u Republici Hrvatskoj postoji kriminalno udruživanje kako bi se kršio zakon i činila kaznena djela. To što je netko ilegalno pokušao ući u Republiku Hrvatsku ne znači da se prema njemu može primjenjivati sila, da ga se može maltretirati, zlostavljati i pljačkati i da se prema njemu ne može ponašati humano i dostojanstveno. Razlika između demokratske i uređene zemlje je između ostalog kako postupamo prema onima koji zakone krše. Ove Whatsapp grupe su pokazale da na razini policije uz pokriće Plenkovića, ministra unutarnjih poslova itd. postoji svjesno namjerno planirano i kontinuirano udruživanje kako bi se nekog zlostavljalo i kršilo zakon. Ali o tome se vjerujem na Europskom vijeću Plenković, famozni AP sigurno nije pohvalio. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Marka Pavića. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora, državna tajnice sa suradnicima. Evo dobra je praksa da nakon aktualnog prijepodneva raspravljamo o izvješćima premijera sa Europskih vijeća. No, očito oporba danas nije bila nešto u formi na aktualnom prijepodnevu, pa je odlučila ignorirati ovu temu. Evo i kolega Grbin odlazi. Hvala lijepa. Dakle, očekivali bi da od oporbe kandidata za premijera da dođu na, sučelit se sa premijerom i dati mu repliku kolega Grbin. Niste bili danas ovdje, niste se sučelili sa premijerom, nije bilo Peđe Grbina, nije bilo kolegice Benčić, nije bilo ni kolege Petrova samo kolega Troskot koji daje neke pogrešne teze o strateškom partnerstvu sa Francuskom. Spominje Ecole polytehnique. Ja ne znam da li je kolega Troskot, nema ni njega u sabornici kad bio na Ecole polytehniqueu. Jutros je bila rasprava o studijskim putovanjima. Kolegice Orešković ja sam proveo dva tjedna na Ecole polytehniqueu u studentskom dobu. Ja mislim da kolega Troskot ne bi nikad ušao na Ecol polytehnique, ali ga nema ovdje pa ćemo ostaviti tu raspravu za kasnije. Žao mi je da je kolega Peđa Grbin otišao jer kada govori, dakle on uopće ne zna šta se na Europskom vijeću raspravlja, o čemu se govori. A kada govori o energetskoj situaciji u Hrvatskoj pa govori o onom dijelu gdje je Hrvatska najjača, a to su upravo zelene energije. Za početak od 4.000 MW instalirane snage, pola imamo iz vodnih resursa, a 790 MW 20% stiže iz energije vjetra. Ako pratite Twitter DHMZ-a moći ćete isto tako vidjeti da postoje dani pogotovo u jesen i ljeto kada smo prvi, drugi ili treći u EU po proizvodnji, vršnoj proizvodnji, dnevnoj proizvodnji udjelu iz energije vjetra. I onda govori da ova Vlada ne vodi brigu o obnovljivim izvorima energije i kačit se na napisane govore gdje sa slijedi ulaganje u solare, mislim da je promašena teza. Tako da predsjednici stranaka oporbe koje pretendiraju, a nije bilo ni Petrova, nije bilo ni gradonačelnika Vukovara predsjednika DP-a, podvili su rep nakon aktualca ili su povili rep ili su odustali od ambicije da mogu dobiti povjerenje građana i zastupati Hrvatsku na Europskom vijeću kao premijer. A kada govorimo na izvješću treba napomenuti da je po prvi puta u izvješću navedeno i premijer je bio na sastanku na vrhu država europodručja, dakle s 1.1. smo ove godine i u Schengenu i u europodručju i tu je upravo izvješće Christine Lagarde jasno govori da bankrot dvaju američkih banaka nije moguć u EU i da 2.000 banaka u Uniji, a posebice one koje su u eurozoni su zaštitnim mehanizmima posebice zaštićeni, a to je među njima i Hrvatska, jesmo s ulaskom u eurozonu ušli i u europski stabilizacijski mehanizam. Teme koje su dominirale su tri, Ukrajina, konkurentnost gospodarstvo i migracije. I naravno da ćemo na temi Ukrajine ukazivati na oporbu koja nije bila na pravoj strani povijesti i koja je zagovarala stavove predsjednika stavila se na stranu Rusije i da ćemo prozivat. S druge strane Vlada je bila na pravoj strani povijesti, a to vidimo i po nedavnom posjetu premijera Plenkovića Kijevu zajedno sa potpredsjednikom Medvedom kao i ostalim europskim premijerima sa Europskog vijeća koji su bili nedavno na obljetnici Buče. Naša kolegica Zdravka Bušić i Maja Balić bili su isto tako 24.2. na obljetnici napada i ruske agresije. Naravno da ćemo kao zemlja koja je pokazala i tražila međunarodnu potporu u našem Domovinskom ratu dati građanima Ukrajine i to me čudi da kolega Pavliček pita pa što smo tako malo primili ukrajinskih izbjeglica i to baš on koji nije glasao za potporu, a jasan stav Vlade je bio da ćemo primiti onolko ukrajinskih izbjeglica kolko žele doći u RH, da nitko neće ostati. Dapače na inicijativu HDZ-a kroz IPP u europski program CARE upalo je da izbjeglice iz Ukrajine mogu biti korisnici i eu programa. I zato mi je izuzetno zadovoljstvo bilo danas čuti potpredsjednika Vlade Medveda kako govori da u veteranske centre koji su financirani europskim fondovima će doći na rehabilitaciju i njihovi veterani i ranjenici i to je jako dobra prilika. Evo ja ću isto tako se potrudit kao predsjednik Odbora za regionalni razvoj i eu fondove da u Bruxellesu putem naše isto tako grupe IPP-a dodatno osvijestimo potrebitost i dobre primjere korištenja europskih fondova za pomoć i ukrajinskim izbjeglicama i ratnim vojnim veteranima. A da bi teza pomoći i solidarnosti koje su glavne teze i glavne vrijednosti Unije premijer je rekao tri teze održivosti, da konzistentna potvrda i pomoć Ukrajini moramo održati cijelo vrijeme, da nam treba političko jedinstvo Unije i prvenstveno financijska pomoć Ukrajini da održe se kao društvo da se ne raspadnu i treća komponenta da moramo raditi na održivosti stabilnosti financijske, ekonomske i socijalne kohezije unutar Unije. Upravo zato i podaci o rastu BDP-a od 6,3% za prošlu godinu i povećanje procjena rasta za ovu godinu svih onim koji su naviještali katastrofu, krizu u Hrvatskoj vidimo da iako je usporio rast naravno radi cijele svjetske krize da ćemo da i dalje imati i da kreditne agencije i strane investicijske kuće vjeruju u Hrvatskoj i čak i Europska komisija i MMF povisuju procjenu rasta hrvatskog BDP-a za ovu godinu. I da problem je u oporbi kada govore da je loše, da nam je 50% više turista za Uskrs, da možemo raspravljat dal je dugoročno održivo da nam 20% ekonomije dolazi od turizma, ali u trenutku kad nam dolazi da odlična je vijest kada 50% imamo signal da imamo više turista ove godine. Stopa inflacije od 10,6% najniža je od travnja prošle godine, kumulativno kada gledamo zadnjih sedam godina inflacija je bila 16,4%, ako maknemo prošlu godinu 5,1%. Drugim riječima, prošla godina je donijela do rasta, uvezena je ta inflacija, ali istodobno rast mirovina je bio skoro 30%, rast plaća 25% u tom periodu, periodu, a i BDP nam je rasto na 17.240 eura. I kada govorimo da smo stali iza građana stali smo s 4. paketom mjera od 1,7 milijardi eura, a ono što posebice veseli kao zadnja tema je konkurentnost, unutarnje tržište, gospodarstvo, koordinacije ekonomskih politika i energetika. Prvo, Hrvatska postaje energetski hub za mnoge članice Unije i pokazujemo tu solidarnost, LNG terminal na Krku s 2,9 milijardi kubika dižemo kapacitet na 6,1 milijardu kubika, s tim da je godišnja potreba Hrvatske 2,7 milijardi. Dakle već sada imamo zadovoljene potrebe Hrvatske. Postajemo energetsko čvorište za Sloveniju, Austriju, BiH, Mađarsku, Bavarsku i sve one države koje žele se priključiti tome. Druga komponenta ulaganje sredstava, imamo 25 milijardi eura na raspolaganju do 2030. u razvoj I tu upravo bih naglasio razvoj pametnih tehnologija i zato treba podupirati projekte poput „File“ koji se trenutačno u trialogu u Bruxellesu akta o čipovima gdje želimo da lanci proizvodnje ključnih komponenata ostanu u EU i tu je prilika hrvatskih znanstvenih institucija i hrvatskog gospodarstva da ulovi vlak i posebice u području poluvodiča i čipova da osnujemo centre kompetentnosti za testiranje čipova u Hrvatskoj. Vidimo isto tako potencijal među solarima, razvoju održivih razvoja energije, vidimo pitanje umjetne inteligencije uz naravno dizanje standarda građana. Prema tome, Vlada treba raditi na onome da osiguramo našim građanima dobre plaće, dobre poslove, visoke tehnologije, a klub HDZ-a naravno da će poduprijeti ovo izvješće. Hvala. Dobro večer kolegice i kolege, poštovana gospođo državna tajnice sa suradnicom. Kakav dan danas i onda se nađemo na jednoj od ovih konkretnijih točaka o kojoj možemo raspravljati i vraćamo se na iste nekakve teme o kojima smo možda trebali raspravljati na aktualcu ili u nekom takvom drugom formatu. Ali o.k. Dakle, ovo izvješće predsjednika Vlade je kao i uvijek neovisno o tome što o njemu mislimo i kakve se rasprave vode je dobro došlo i predstavlja jednu od onih pozitivnih praksi koje treba pohvaliti i koje treba zadržati, a to je da se o ovim temama raspravlja i na plenarnoj sjednici, neovisno o tome što možemo reći o sadržaju. Što se tiče forme to je jedan pomak naprijed. Jedina stvar koju bih ja možda dodao tome je rasprava o stajalištima Vlade prije nego što budu iznesena na samom Europskom vijeću. to je već nešto drugo. Dakle, na ovim sastancima je bilo zapravo jako puno tema i čini mi se da naravno uz Ukrajinu koja je bila najveća tema i ekonomiju i naravno mitigiranje krize tema o kojoj dugo zapravo nismo toliko slušali su bile migracije. E sad, što se tiče Ukrajine ovako. Meni je jako drago da je premijer Plenković spomenuo hrvatsku bilateralnu suradnju sa Ukrajinom po pitanju razminiranja, po pitanju psihosocijalne pomoći braniteljima ukrajinskim i njihovim obiteljima. To je nešto što smo, što je moj Klub zastupnika i zagovarao zapravo jako dugo od samoga početka. Jedan od naših doprinosa Deklaraciji o Ukrajini, na raspravi na samom Odboru za vanjsku politiku bio je vezan upravo za ove neke teme. Dakle i naravno treba podsjetiti da je zajednički zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Kluba zastupnika SDP-a prilikom glasovanja o sudjelovanju u EUMAM misiji bio vezan upravo za ove stvari. I može nam samo biti žao što nije odobrio podršku, odnosno dovoljnu podršku da budemo precizni. O tome ću možda nešto više reći u svojoj pojedinačnoj raspravi jer je vezano i za neke druge stvari. meni je drago da na kraju dana, iako u Parlamentu, u našem Saboru naši prijedlozi nisu dobili podršku tom prilikom ipak mi je drago zbog Ukrajinaca i Ukrajinki da Vlada ipak ide u tom smjeru. Hrvatska ima iskustvo. Kolega Pavić je spomenuo veteranske centre. Ono što mogu sa ne malom količinom ponosa reći da je to bio projekt veterinarskih centara koji je koncipiran i doveden u prvu fazu zapravo dovršenosti još u vrijeme u kojemu sam ja bio pomoćnik ministra branitelja i uz još nekoliko takvih projekata primjerice Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru i još neke takve projekte. Zakon o žrtvama seksualnog nasilja, koji će isto biti nešto, jedan dio iskustva koji možemo na žalost jer je takva potreba strašna prenijeti Ukrajini. Već su me kontaktirale neke njihove zastupnice i zastupnici oko našeg iskustva i meni će biti veliko zadovoljstvo unatoč potrebi koja je kažem strašna da to iskustvo i prenesen. Siguran sam da i ministar Medved ima ljude koji u tome mogu sudjelovati. Što se tiče ekonomije na odboru nekako se kroz raspravu i kroz odgovore koje je u raspravi na odboru dala državna tajnica Metelko-Zgombić iskristaliziralo se da se raspravlja kada se razmišlja o o generalno europskoj ekonomiji da se nekakav suodnos u jednu jugsta poziciju postavljaju dva koncepta – održivost i konkurentnost. Prije svega u odgovoru i na ovaj američki zakon za mitigiranje inflacije koji je spomenut danas i tako. I cilj EU bi bio zapravo da naše gospodarstvo bude i održivo i konkurentno. E sad, naravno da su o tome mišljenja podijeljena. Kada bi nam tu bio kolega Bartulica imao bi potpuno drugačiji stav ja mislim od 99,9% ovog Sabora. Ja ono što o tome mogu reći na, naime ono što želim reći je više na razini koncepta. Meni se čini da iako nije nužno nije nužno tako, ali da je jako teško postići da je ekonomija pogotovo kada je suprotstavljena kada govorimo o ekonomiji EU u kontekstu SAD-a, u kontekstu Kine recimo kao globalnih igrača koji, čiji ekonomski koncepti su potpuno drugačiji. Govoriti o održivosti i konkurentnosti istovremeno je malo kao drveno željezo. Ne kažem da je nemoguće, ali ja mislim da je to jedan cilj koji onako je dosta teško dostižan. Između ostaloga se u izvještaju piše da je na raspravi se govorilo o potrebi potpisivanja više sporazuma ovih velikih trgovinskih i Gledajte to nisu koraci prema održivosti u svakom slučaju, a i na kraju krajeva zašto mislim da je teško biti u ovom kontekstu konkretnom i konkurentan i održiv? Vi na određenom području, na odboru sam imao primjer jedne farme svinja na primjer ako hoćete jednu slavonsku crnu svinju imati farmu i plasirati vrhunske proizvode od slavonske crne svinje na neko tržište. Ona može zauzeti određenu nišu, ali ona ne može biti konkurentna sa drugim i održiva, znači teško to ide jedno sa drugim. Tržište vas traži da rastete cijelo vrijeme. U nekome trenutku ćete doći do točke koja više nije održiva nego morate odabrati hoće li biti konkurentno ili će biti održivo, jer nećete moći zadržati istu razinu i kvalitete i održivosti i svega ako ni iz kog drugog razloga ona zato što taj komad zemlje na kojemu su te svinje može uzdržavati samo određenu populaciju. Ali dobro, to je neka druga tema. Ono što bih rekao da je, što me najviše zabrinulo iz ovog izvješća je činjenica da se ide u smjeru toga da bi i Bugarska i Rumunjska mogle koristiti europske fondove za izgradnju žilet žica, ograda i zidova na svojim granicama kao dio migracijske strategije. Gledajte mislim da pozicija Hrvatske u tim stvarima pogotovo u kontekstu onoga što je premijer danas rekao kako mi nikada prema BiH nećemo dizati zidove pogotovo na onim dijelovima gdje žive Hrvata ili prema Srbiji itd. mislim da bi to trebao biti jedan dosljedan stav onda i da bi se u tom smislu trebalo i suprotstaviti idejama da se iz europskih fondova mogu raditi, mogu financirati zidovi i ograde na granicama. Umjesto toga bolje bi bilo raditi intenzivnije na novom Paktu o migracijama, intenzivnije raditi na tome da se azil za osobe koje su u potrebi za azilom i koje imaju pravo na to, na međunarodnu zaštitu da se na toj razini napravi nekakav konkretan program i nekakav napredak jer u suprotnom radimo velike greške. EU je jednom svoj problem privremeno riješila tako što je Turskoj dala jednu veliku količinu novaca samo da izbjeglice drži dalje od EU. I znamo u koju nas je poziciju ovisnosti to dovelo. Dakle, rješenje mora biti naše i mora biti humanu i u skladu sa vrijednostima na kojima je EU utemeljena i na kojemu su utemeljene naše demokracije. na samome kraju mislim da spominjali smo, u više rasprava je spomenuta zapravo zelena energija. 16.12. donesena je ta, među ove tri krizne uredbe donesena je i jedna koja se tiče olakšavanja investiranja u obnovljive izvore energije. Prije svega se tu mislilo na solare i na toplinske pumpe. ću uputiti pitanje u Ministarstvo gospodarstva zastupničko da vidim da li je nakon te uredbe, dakle kakvi su rezultati postignuti u ova 4 mjeseca. Jer u Hrvatskoj, ja mislim da ta uredba koja je, ideja je da se direktno primjenjuje, dakle bez interveniranja u naše zakonodavstvo vjerojatno jako dobro funkcionira u nekim drugim zemljama EU. Ali bojim se da u Republici Hrvatskoj u kojoj, evo kao što je kolegica Mrak-Taritaš rekla vi kad investirate u solar ako vama HEP neće to otkupiti šta da radite? Dakle, mislim da tu ima puno prostora za napredak i da na tome treba jako intenzivno raditi. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš i Orešković. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Postoji jedan dobar običaj i apsolutno ga cijenim, a to je da imamo ovakvu raspravu na početku svake sjednice i već po uobičajenom premijer nakon replika ode, a mi tu govorimo sebi ili jedni drugima. I barem da sebe slušamo i da znamo što govorimo je već dobro. Ali ono što hoću reći, svaki put kažem pa to ću ja ovaj put. Zgodno je pratiti ta izvješća i kroz ta izvješća možemo i vidjeti teme koje su u jednom času bile u planu, a onda odjedanput teme koje nekako se ugasnu, ostanu ispod radara. Ima jedna riječ koja je nekoliko godina bila ponavljana i bila je ime glavnog problema, a u ovom zadnjem izvješću se ne spominje ni jedan jedini put. Kolegice i kolege to je covid. Sjetite se svih izvješća prije ovog. Dakle, središnja tema je bila covid, sve se vrtilo oko covida, priču smo završili. I dobro je barem kad je bolest u pitanju da smo na pravom putu. No, iz ovog izvješća vidimo i sljedeće, da ima još niz tema koji su ozbiljni problemi, izazovi ali ja tu čitam i prave šanse kako za EU, tako i za Hrvatsku. Prva je na žalost rat u Ukrajini i dobro je da Hrvatska u tom smislu pomaže u skladu sa onim što je tehnički, ali i politički moguće. Posebno veseli da smo osim one izravne pomoći koja je potrebna odmah financijske, materijalne pomoći izbjeglicama počeli usmjeravati na dugoročne oblike pomoći koja će biti potrebna nakon završetka sukoba i to na žalost dugo nakon završetka sukoba. Sve one stvari koje je i Hrvatska sama bila prisiljena proći, od mirne reintegracije teritorija preko razminiravanja do istraživanja, dokazivanja i kažnjavanja ratnih zločina, brige o radnicima i njihovoj rehabilitaciji, danas su dodana vrijednost koju kao stabilna članica EU i NATO-a možemo ponuditi kao dio pomoći Ukrajine. Iskreno se nadam jer osim nade bojim se da ništa drugo ne preostaje, da će ruska agresija na Ukrajinu uskoro završit i da će početi proces povratka mirnodopskom životu, obnovi i ponovnoj izgradnji Ukrajine, kao i njenoj približa…, njenom E sad kad smo kod približavanja EU i NATO-u prioritet je to i za našu regiju, vječna tema koja kao da se ne miče pretjerano s mrtve točke bez obzira na neke formalne, vjerojatno i važne pomake koji su se dogodili u posljednje vrijeme. Mogućnost sporazum i normalizacija odnosa Kosova i Srbije je vrlo važan dio tog procesa. Iako se svi trude pokazati dozu optimizma oko razvoja događajeva tamo bojim se odnosno sigurna sam da treba biti realan i reći da smo još daleko od nekog rješenja koje bismo mogli smatrati čvrstim temeljem za daljnji dogovor. Ne treba zaboraviti, a to smo nekako zaboravili spomenuti da su ovim, u ovoj našoj regiji vrlo jednostavno mogu pokrenuti procesi koji neke promjene mogu, zbog njih neke promjene mogu stati ili čak promijeniti smjer. NATO članica i kandidatkinja za EU naša susjeda Crna Gora obavila je jedne izbore i uskoro ju čekaju neki drugi. Ja se iskreno nadam da će Crna Gora nastaviti svoj put EU-a i NATO-a, ali neki signali i naznake koje dolaze iz Podgorice zabrinjavaju i u svakom slučaju proširenje mora ostati prioritet za Hrvatsku i za naše vlastite interese i stabilnost. Naši vlastiti interesi i stabilnost su zapravo proširenje EU put i NATO put. Ono što se mora kao i dosada provoditi u skladu s ispunjavanjem kriterijama ne smiju biti neke tzv. brze trake niti u našem susjedstvu, niti u drugim slučajevima, ali ono čega bi se trebalo aktivno sudjelovati je tražiti načina da se reforme potaknu i ubrzaju. Tu Hrvatska može imati ulogu i treba ju imati s obzirom da se radi o našem neposrednom susjedstvu. Ja ću tu stati i prepustiti riječ gđi. Orešković iako zaista govorimo o problemima i izazovima, ali moramo početi govoriti o šansama, šansama razvoja za EU i Hrvatsku u okviru EU, hvala lijepo.

Kolegica Mrak-Taritaš je govorila o dodanoj vrijednosti EU i ja u tome možda vidim najveći problem kod raspravljanja o ovim izvješćima, osobno naravno vjerujem da nam EU upravo to i nudi, ali mi premalo govorimo o tome kada mi kao Hrvatska, kao država putem naših predstavnika idemo u EU, što tamo nosimo sa sobom, a šta sa europskog stola donosimo k sebi, pa onda slabo koristimo sve šanse koje nam se pružaju. Što se tiče ovih izvješća zapravo sve ono bitno što je danas ovdje sastavio predsjednik Vlade već smo mogli i sami pročitati na web stranicama Europskog vijeća, ovdje nema ništa novo i to je ono što je žalosno i to je ono što mi kao država zapravo radimo krivo. Da bismo postigli ono o čemu je prethodno govorila Anka Mrak-Taritaš morali bismo znati unaprijed što zapravo je naše početno stanje, što možemo postići, što želimo postići da bismo onda na Europskom vijeću mogli zastupati određene stavove, a nakon održanih sastanaka od predsjednika Vlade dobiti nekakvu informaciju ne o tome što se na Europskom vijeću razgovaralo jer to već znamo, te smo informacije mogli dobiti i bez njega i u pravilu smo ih pročitali puno ranije nego što se o ovim izvješćima raspravlja. Od predsjednika Vlade u jednoj pristojnoj uređenoj državi kakva se ja nadam da će već postati u slijedećem sazivu HS trebali smo dobiti informaciju o tome što će Vlada putem svojih resornih ministarstava, a onda i kroz HS poduzeti u kontekstu i u onom smjeru kako se u određenom trenutku na Europskom vijeću raspravljalo. A sad konkretno o 2-3 teme koje su bile dominantne na ovom, na ovim sastancima. Jedna od njih je bila podrška uspostavi odgovarajućeg mehanizma za kazneni progon zločina agresije, kao i podrška istragama koje provodi tužitelj Međunarodno kaznenog suda, te u osnivanju Međunarodnog centra u Hagu za kazneni progon zločina agresije na Ukrajinu. To pokazuje da će i EU biti suočena sa nekim pravnim pitanjima i pravnim izazovima i tu će ponovno biti potrebno naglasiti da je vladavina prava bila temelj integracije čitavog europskog prostora. Ujednačena pravna praksa, ujednačeni pravni, ali i demokratski standardi bili su i kriteriji za ulazak Hrvatske u EU. Kako bi Kako bi provedba ove međunarodne pravde bila moguća potrebno je da i EU ima jednu unutarnju vjerodostojnost pravnih poredaka, pod time mislim i na unutarnju vjerodostojnost svih njezinih država članica, a Hrvatska će nažalost pod HDZ-om u tom kontekstu biti najveći problem jer je upravo za vrijeme HDZ-a Hrvatska izgubila kriterij da je se može smatrati pravno uređenom državom u kojoj vrijedi puna i prava vladavina prava, to su postale prazne riječi bez pravog i smislenog sadržaja i to se onda preljeva i na sve ostale teme o kojima se ovdje raspravljalo. Primjerice, na temi gospodarstva, govorilo se strahovito puno o energetskoj tranziciji i o tome na koji način će se ulagati u obnovljive izvore energije. Hrvatska trenutno ima jednu od, jednu od aktualnih afera sa državnom tvrtkom HEP u koju će se sada ulupati 900 milijuna eura. Znamo da tome ne bi, da to ne bi bilo potrebno da se sa HEP-om dobro upravljalo. Znamo da Hrvatska kasni sa donošenjem čitavog niza provedbenih propisa kako bi obnovljivi izvore energije doista mogli biti stavljeni u puni pogon i kako bi od toga imali koristi i gospodarstvenici, ali i sami građani. Na temu migracija također, pokazuje kliko smo pravno nesređeni, jedna od afera koja je nedavno izašla u medije je i slučaj korištenja Whatsapp sustava od strane djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova koji su dijelili povjerljive dokumente, osobne podatke, ali i slike migranata koji leže na zemlji jer se nad njima provodio očito nezakoniti pushback. Dakle vladavina prava je nešto od čega Hrvatska mora krenuti kako bi doista s EU, s europskog stola mogli uzeti i kući ponijeti ono što nam od tamo i pripada. Hvala. Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovani Katarina Peović. Prije svega da kažem da osjećam susramlje zbog korištenja ukrajinske tragedije u doba rasprave o jednoj vrlo ozbiljnoj temi, a to je tema naše reprezentacije na sastancima Europskog vijeća. Ono što se ovdje pokušava neprestano napraviti je izbjeći tu temu, a zašto se ta tema izbjegava? Pa zato što mi nemamo reprezentaciju na sastancima EV-a. Mi dobijamo, i tu se slažem s kolegicom Orešković, izvješća koja su zapravo preslika europskih izvješća koja su nastala prije nego što je naš premijer tamo otišao. Ono što bismo mi trebali dobiti je prvo usuglašavanje zajedničke politike koju iznosimo na europskim vijećima, a onda odgovore što zapravo EV kaže na naše probleme na onome s čim se mi suočavamo, prvenstveno gospodarski, privredno i zašto govorimo, i birokratski jezik je to već uvažio i uveo, o Europi dvije brzine. Nije samo riječ o tome da kasnimo u legislativama, da nismo operativni. Riječ je o puno dubljem problemu kojeg nećemo riješiti ukoliko nećemo imati premijera, jednom u budućnosti nadam se da hoćemo, koji će tamo otići predstaviti naše probleme i tražiti rješenja. U ovom Izvješću vidimo niz čistih floskula, to su čiste floskuletine od jedne stranice do druge. Pazite ovo, čelnici su raspravljali o izgradnji gospodarstva EU-a spremnog za buduće izazove koje će biti sposobno osigurati dugoročnu konkurentnost i blagostanje, pa se onda malo govori o toj dugoročnoj konkurentnosti gospodarstva EU. Pa se onda govori o jedinstvenom tržištu, ni traga o tome kako ćemo mi uspostaviti to jedinstveno tržište. Je li to način uspostavljanja jedinstvenog tržišta na način koji sada vrijedi, a to je da periferija služi tipična sluganska, servant ekonimija, a centar profitira, da li ćemo mi biti još uvijek tržište za plasiranje visokosofisticiranih proizvoda centra i doslovno brojati glave stranih turista i automobila kada ulaze u našu zemlji i na tome zapravo temeljiti svoj navodni gospodarski rast ili ćemo postaviti neka duboka pitanja? Prije svega, ovdje se kaže, strategija o dugoročnoj konkurentnosti EU-a se ovdje iznosi u kojoj se predlaže rad na 9 usporednih i međusobno povezanih područja. Na ta 9 područja se prikazuju kao da nemaju apsolutno nikakve veze s nama. Dobar đak sjedi u prvoj klupi, sluša koja su to područja i zapisuje pa kaže, na studijskom putovanju, to su područja, 1. funkcionirajuće jedinstveno tržište. Valjda bi to jedinstveno tržište trebalo biti u cilju izjednačavanja socijalnih i ekonomskih razlika. Pa 2, pristup privatnom kapitalu, da, ali kako pristup privatnom kapitalu? Tako da periferija ima mrvice, a centar sve ili govorimo o pristupu kapitalu? Pa govorimo 3, kaže, javne investicije i infrastruktura. Da, ali kako ako su nam nedozvoljene famozne vertikalne subvencije? Itd., itd. Istraživanje inovacija, energija, kružna ekonomija, digitalizacija, obrazovanje i vještine, trgovina i strateška ekonomija, itd., itd. Ono s čim se ovo Izvješće ne suočava, to je činjenica znači da mi imamo klasičnu znači servant ekonomiju, da imamo jedinstveno tržište koje uistinu ne pogoduje periferiji koja, imamo ekonomiju koja ne može, nije u mogućnosti proizvesti dodanu vrijednost, a da ne govorimo o tome da nas se orijentira na jednostavnije, skromnije, vještinama skromnije usluge i obrazovanje i onda možemo stvarno nastaviti brojati glave koje ulaze u Hrvatsku i brojati automobile jer ostajemo u sklopu te servant ekonomije. Pitala sam premijera pitanje o EU, moram priznati da imam osjećaj, o EU kao fiskalnoj uniji, moram priznati da imam osjećaj da on uopće ne zna o čemu ja govorim. Pa molim kolegu Pavića da možda s njim popriča, čisto da razumije možda o čemu se tu radi. Znači, uopće nije razumio ili nije htio odgovoriti svejedno je, još gore ako nije htio odgovoriti to bi trebala bit zadaća, to bi trebalo bit pitanje koje on tamo postavlja, je li ikada poveo razgovor o mogućnostima prevladavanja ekonomskih i socijalnih nejednakosti između periferije Europe i centra, bogatog centra Europe? Da bismo stvarno prevladali te nejednakosti nužnost je da budemo fiskalna Unija, a ne samo unija bajki, priča. Fiskalna Unija kao što je to kao što su to SAD ima zajedničku blagajnu koja omogućava prevladavanje socijalnih razlika između siromašnih i bogatih koja fiskalnom politikom rješava te razlike. Ako govorimo o zajedničkoj industrijskoj politici, pa dobro možda mi i ne moramo imati zajedničku industrijsku politiku na način da svaka zemlja mora imati svoju industrijsku politiku, možda uistinu možemo imati europsku industrijsku politiku, al ne na način na koji se sva industrija ugušila u Hrvatskoj, na koje nemamo više mogućnost proizvesti dodanu vrijednost, a EU pogoduje svojim politikama bogatom centru. Njemačka izdvaja 12 puta više novca po glavi stanovnika za istraživanje i razvoj od RH. Produktivnost RH prerađivačke industrije ili informatičkog sektora je tek na 20% produktivnosti njemačkih tvrtki iz tih sektora. To se sigurno neće promijeniti bez velikog ulaganja u istraživanje i razvoj i transfer tehnologija iz EU centra prema periferiji. Uvijek je slikovito u ovim situacijama napraviti usporedbu američkog federalnog budžeta i europskog budžeta da bismo samo ilustrirali u kojoj se mi situaciji nalazimo. Dakle, američki federalni budžet koji se brine o zajedničkom interesu 51 američke države koja svaka još ima svoj pojedinačni budežet, ima na raspolaganje u jednoj godini 4.000 milijardi dolara, tu izuzimamo izvanredne korona krizne fondove od par tisuća milijardi dolara, dok europski budžet u samo sedam godina predstavlja budžet kojim se trebaju financirati politike u interesu svih zemalja i on iznosi nešto malo više od 1.000 milijardi eura. Znači Amerika u jednoj godini potroši četri puta više za politike u interesu svojih država nego što EU potroši u sedam godina za svojih 27 članica, posebno za one manje razvijene. Dakle, kad govorite o europskim fondovima ne samo da govorimo o njihovoj neučinkovitosti iz aspekta toga za što se zapravo europski fondovi mogu koristiti jer se ne smiju koristiti za famozne vertikalne subvencije nego samo horizontalne subvencije, znači ne za cor biznis, infrastrukturu, industriju itd. nego samo za istraživanje i razvoj što nama nije dovoljno, već govorimo i o nedostatnom iznosu koji ne može potaknuti razvoj. Govori se jedinstvenom tržištu, ali ne i o tome koliko su centrifugalne sile snažne i razarajuće u situaciji kapitalističkih kriza kad nemaš fiskalnu Uniju, pa periferija standardno jel izvlači deblji kraj. Kada govorimo o zelenoj tranziciji, nije samo riječ o tome da mi nemamo zakone koji bi nama omogućili zelenu tranziciju, nego mi govorimo i o tome da smo mi itekako imali tvornice solarnih panela, recimo kao Solaris u Novigradu koje nisu mogle, izvrsni znači, izvrsne panele su proizvodili, to su bili visoko sofisticirani solarni paneli, ali ne mogu konkurirati jeftinijoj kineskoj proizvodnji tih panela i jedno što nas može iz toga izvući je subvencioniranje, znači upravo te vertikalne subvencije. Mi smo se toga odrekli, za nas tržišna ekonomija za bogate socijalizam. Da je to tako najbolje svjedoči ono što sam postavila pitanje premijeru politika Amerike, znači Joe Biden donio Inflation Reduction Act kojim je napumpo sa 369 milijardi dolara izravnih poticaja i poreznih olakšica u američku ekonomiju ako se kupe upravo proizvodi iz zelenih tehnologija ili ako se oni ugrade. Da mi to napravimo, da mi te poticaje damo svojoj zelenoj tranziciji, pa mi bi zapravo završili sankcionirani od Europske komisije za kršenje pravila poštene tržišne utakmice. Moguće bi neko i završio u zatvoru pod optužbom za namještanje natječaja. Dakle, Amerika proizvodi zelene tehnologije izravnim poticajima potrošačima koji kupuju te tehnologije, za nas je to nezakonito …/Upadica Slijedi rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege. Mi danas raspravljamo o Izvješću predsjednika Vlade HS-u vezano za sastanke koji su održani u veljači, u ožujku na razini EU odnosno Europskog vijeća. To je predviđeno zakonom od 2013.g. gdje se kaže da o tome izvješće mora biti na prvom zimskom zasjedanju vezano za prethodnu godinu i da se podnosi jednom godišnje, može i češće na poziv predsjednika Sabora. Sad da li je to premijer nametnuo predsjedniku Sabora ili ga je predsjednik Sabora pozvao da to radimo češće pa onda slušamo uvodno obrazloženje, a nemamo ga u sudjelovanju u raspravi jer ovdje nije riječ o tome da neko može drugo ime predlagatelja sudjelovati u raspravi izuzev predsjednika Vlade, pa i na odboru, na matičnom odboru tako piše u zakonu. U zakonu doduše također piše da se o tom izvješću nije predviđeno glasanje, to je pretpostavljam odnosno to jest tako predviđeno poslovnikom Sabora, pa tako u tom izlaganju slušamo o stvarima koje nisu tema o tom izlaganju pitanje kreditnoj rejtinga, pitanje Schengena, pitanje eurozone dakako da je normalno i prihvatljivo, i razumljivo da premijer kojeg sada nema se se pohvali sa postignućima koji nisu vezani za ovo izvještajno razdoblje. Dakle zakon i predviđa da se akti dostavljaju saborskim zastupnicima tako da od tih 40 i nešto stranica, efektivnih stranica izvješća je 13 jer ostalo su akti koji nam moraju biti dostavljeni tako da na to apsolutno nemam primjedbi. Dapače, ti akti moraju biti dostavljeni u roku od 15 dana po završetku svake sjednice Europskog vijeća saborskim zastupnicima barem tako u zakonu piše. Dakako da EU se u ovom razdoblju našla u vrlo velikim izazovima. Kad bi gledali evo od početka našeg saziva raspravljalo se prije svega o Next Generation, da bi najprije zbog pandemije, a potom a potom i zbog rata u Ukrajini danas govorili o Recovery Plan sa velikim zaduženjima, povijesno nikad većima EU zato da bi se proizveo novac kojim bi zemlje članice trebale se izvući iz ove krize. Slušao sam pažljivo raspravu. Bilo je riječi o francuskom ne izvozu municije Ukrajini. Ja sam očekivao od predlagatelja da zna nešto više i da će demantirati te riječi našeg kolege saborskog zastupnika. Ja znam, dakle stajalište je Mađarske da neće to činiti za Francusku, odnosno za gospodina Macrona, znam da je to najavio još u veljači da će dodatno slati naoružanje. Činjenica je, činjenica je da mu to stvara velike probleme u Parlamentu bilo sa lijeve, bilo sa desene strane. Doduše on ima i problema koji su vezani za za mirovinsku reformu. O tome svi možemo pratiti u medijima. Da se vratim ja ipak na onome što jest tema, a opet pozivajući se na kad sam već spomenuo Macrona, ali ono što jest u izvješću, a to je govori se o ekonomskoj suverenosti EU. Dakle ekonomska suverenost to znači da bi manje ovisili o nekim drugim svjetskim igračima. Da li je to Rusija, da li je to SAD, Kina ili novo rastuće velike ekonomske sile. Da, to je nešto što je za podržati i to između ostaloga podržava i predsjednik Francuske. Činjenica je da ekonomsku suverenost možemo postići, dakle nešto što treba za gospodarstvo je prije svega energija. Dakle, da bi mi postigli ekonomsku suverenost onda moramo postići energetsku suverenost. O tome kako je postižemo i kako je pojedina zemlja ranjiva pogotovo kad govorimo u uvozu plina, a pogotovo iz Rusije to se vidi na kraju krajeva na svakom od tih sastanaka Europskog vijeća, jer po tome se vide i njihovi stavovi. I činjenica je da se tu stvari ne mogu promijeniti preko noći, da stvari mogu ići puno brže i to je točno. Jedan od načina, evo ga govori se o zelenim, dakle o zelenim tehnologijama. Govori se o solaru. Ako govorimo o solaru formula je vrlo jednostavna kako ubrzati proces kad je riječ o solaru? Dovoljno je da distribuciju predamo jedinicama lokalne i regionalne samouprave, da je maknemo do HEP-a jer je HEP de facto onog trenutka kada je i proizvođač i kada je i distributer u normalnom klasičnom sukobu interesa. Dakle, želim biti konstruktivan i tako smo nekad i imali. Ne? Međutim, poslije toga je sve to centralizirano na žalost. Tko se toga sjeća zna da je tako bilo bolje, jer onda kupuješ na tržištu, a ovako HEP je prinuđen zato da bi prodavao svoju energiju opstruirati de facto programe za šta Hrvatska dobiva novac od EU. I to je na žalost činjenica. Spomenuo sam bio i u svojim raspravama prije par godina i baš slučaj Orlec Trinket dakle sunčeve elektrane, gdje je bilo itekako poteškoća baš od strane HEP-a. Kad govorimo o digitalizaciji pak, pa svi smo svjedoci jedne stvari. Dakle, ulaganje u digitalizaciju ne mora donositi ekonomsku dobit, ali uz ekonomsku dobit postoji nešto drugo što se zove društvena bilanca, odnosno društvena dobit. Dakle, da se stvari da stvari budu i usluge građanima na primjer o čemu mi ovdje u Saboru odlučujemo budu pristupačnije. Međutim, nama se događa da u našem sustavu pogotovo državnom radi digitalizacije stvaramo novu digitalizaciju. Dakle, pod izgovorom digitalizacije doslovce peremo europski i državni novac i transferiramo ga u privatne ruke bez ikakve svrhe i cilja. O tome sam govorio i kad sam govorio o Zakonu o službenim iskaznicama. Da, to će trajati neko vrijeme kao i novac koji dobivamo od Europe i po meni čak ga i premalo dobivamo. Uzimajući u obzir koliko Hrvatska daje na školovanje mladih kadrova i koliko ih je izvezla u EU onda kad gledate tu bilancu onda ćete vidjeti da baš od Europe neke naročite novce nismo baš ni dobili. Činjenica je da je vrijeme zbilja da se Europa kao takva postavi prema svima, činjenica je da je u doba Trumpa izuzetno su narušeni bili odnosi između Europe i SAD-a. Meni se čini da ni sadašnja američka, odnosno sadašnji predsjednik Biden ne uspijeva baš puno te mostove ponovo izgraditi. Da, i ono što želim reći na kraju, činjenica je da će Europa baš ono što se kaže, na muci se poznaju junaci, zbog tih izazova koje ima i u duboku krizi u kojoj se čitava Europa nalazi, od inflacija koja je opet vezana za rat u Ukrajini, Europa je i dalje vrlo, vrlo ranjiva i u narednom razdoblju ćemo vidjeti doslovce, ja sam inače eurofil, nisam eurofob, da li će Europa kakvu danas poznajemo preživjeti, ako ne bude ako ne bude uspjela sebe preobraziti u nešto više od slobode kretanja i tržišta kapitala jer dok ona ne postaje Europa welfarea, do onda mi ćemo biti nažalost u riziku raspada ove Unije. Hvala.

Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. U ovim izvješćima najviše se bavimo problemom, naravno, ruske agresije na Ukrajinu i posljedicama koje je ta ruska agresija izazvala na cjelokupno europsko gospodarstvo koje mjere EU treba poduzeti prvenstveno glede energetske neovisnosti o Ruskoj Federaciji. Mislim da u tom smjeru definitivno treba ići. Međutim, htio bih ovdje spomenuti da niti jednom riječju nismo vidjeli spominjanje Covida. Do jučer glavna tema u EU, u našem društvu sve dok Putin nije napao Ukrajinu, istog trena nestade Covid, bar u medijskom prostoru. Nema više ni stožera ni izvještaja u 2 sata da svi sjede pred TV ekranima i da im se pere mozak ni mjera ni cjepiva, više nema ništa. Napadom na Ukrajinu nestao Covid. Gdje je onih 19 milijuna cjepiva koje je Vlada naručila što znači da bi svaki punoljetni stanovnik Hrvatske trebao primiti 6 doza, ja ne znam da li jedan član vladajuće do sada primio 6 doza cjepiva, gdje je taj ostatak cjepiva? Koliko je cjepiva podijeljeno i koliko je novaca utrošeno sa cjepivima? O tome se više ništa ne govori, a pandemija je i dalje u tijeku, ona je i dalje aktivna. Vrlo zanimljiva stvar. I tu se očigledno promašilo jer zadnje izvješće koje smo imali upravo ovdje u HS-u je pokazalo da je više oboljelih u bolnicama bilo tijekom 7., 8. i 9., a koji su primili booster dozu nego onih koji se nisu cijepili. I da je više onih umrlih bilo od Covid-19 u ta 3 mjeseca koji su primili booster dozu od onih koji se nisu cijepili ili od nas koji se nismo cijepili. Vrlo zanimljivo. Ali o tome se više ne priča. Tako i danas, premijer i naravno, vladajuća većina sve nas koji nismo glasovali za obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj optužuju da smo na krivoj strani povijesti i da moramo s tim živjeti i ja ću s tim živjeti, kao što on mora živjeti s tim i ostali ljudi na čelu ove države koji '91., 2., 3., 4., 5. g. nisu uzeli pušku u ruke, a bili su punoljetni. Ako oni mogu s tim teretom živjeti i ja ću živjeti s ovim teretom bez ikakvih problema što sam glasovao protiv i nemam apsolutno nikakav problem tu. I ono što je najbitnije, ajmo bit realni. Možete vi ovdje svi pričati i mi svi pričati i svi ti europski moćnici, pod navodnicima, kada Amerikanac bude rekao sad je dosta, taj će rat prestati i to će tako biti. Kao što je bilo u BiH, kad je prisilio Hrvate i Bošnjake da potpišu Vošingtonski sporazum, prvo federaciju, a nakon toga i Dejtonski sporazum jer je došlo do promjene odnosa snaga na terenu odnosno Srbi su se počeli povlačiti. I tako će biti sa Ukrajinom i neće se ništa pitati niti EU niti ikoga od ovih kvazimoćnika iz Europe što će biti, nego kad Amerikanac procijeni i dogovori se, doći će do primirja u Ukrajini, o tom potom hoće li taj Krim na kraju ostati unutar Ukrajine ili će biti neko demilitarizirano područje ili će se praviti prividna demokracija kao od 2014. g. kada je Krim anektiran pa nitko a nije rekao, svi su se pravili blesavi, nitko nije rekao, nitko nije optužio Putina da je agresor, išlo se na svjetsko prvenstvo, ljubilo se s Putinom, grlilo se s Putinom, pjevalo se poezija Putinu, čitala se poezija na ruskom jeziku, Lavrovu, itd. i sve je bilo u najboljem redu. I odjednom se preko noći sve promijenilo. Tako da se neće nikoga iz EU apsolutno ništa pitati i ovo je već postalo sve smiješno. Da se na tragediji tog ukrajinskog naroda dobivaju jeftini politički bodovi. Pomoć apsolutno da, evo, premijer je rekao 200 milijuna eura da smo dali do sada izravne i pomoći u oružju, u humanitarnoj, itd., ali definitivno protiv obuke ukrajinskih vojnika, ne samo ukrajinskih nego bilo koje druge vojne obuke vojnika koji su u ratnom sukobu jer time sebi stvaramo dodatne probleme i sigurnosne rizike i što ne znači da smo na krivoj strani povijesti. Primite veći broj izbjeglica, kaže kolega Pavić, kako, pa mi smo primili sve što su htjeli doći, pa s obzirom da očekujete, a i svi očekuju da će taj jako dugo trajati, pa onda pozovite još veći broj izbjeglica, vamo imate opustošenu Slavoniju, Baranju, Srijem, naselite ih, Njemačka ih je primila jedan milijun. 1 milijun je Njemačka primila. A vi veliki humanitarci samo 20 tisuća. O tom potom, ali evo, nemam više vremena, bit će prilike drugi put. **Sanader, Ante (HDZ)** Imate repliku, poštovani Nikola Mažar. Hvala lijepo potpredsjedniče, poštovani kolega Pavliček. Pa ovdje u HS-u raspravljamo o različitim stvarima, o različitim zakonima i puno puta se ne slažemo u nekim stvarima, međutim, činjenicu su te koje ostaju poslije nas. Meni je žao što ne dijelimo ista mišljenja i o Covidu i o pomoći Ukrajini čast mi je i zadovoljstvo da sam 16. prosinca stisnuo za vojnu pomoć kao i 97 zastupnika i da je samo 4 falilo za dvotrećinsku jer znamo i vi i ja što znači kada su naše vojnike koji su branili Vukovar uvježbavali neki drugi iz nekih drugih država, ali htio sam se dotaknuti vezano za covid što ste rekli jer bez obzira na sve to je bila bolest koja nikad se prije toga nije desila i niko nije znao kako reagirati, a vi i ja znamo da smo izgubili prijatelje u Vukovaru od covida koji kad su završili u bolnici su rekli žao mi je što se nisam cijepio. zahvaljujem. Složit ćemo se da niko nije znao ništa o covidu kad se pojavilo, al nećemo se složiti sa pristupom koji se stvarao u hrvatskom društvu odnosno histerija i plašenja ljudi, zabrana izlaska onima i koji se nisu cijepili da smo mi ti nosioci i prenositelji bolesti i na kraju se pokazalo da i vi koji ste se cijepili ste isto tako prenosili bolesti kao i mi i da ništa vi niste bili više zaštićeniji od nas, što na kraju statistički se i pokazuje. Je, znam nažalost ljude koji su preminuli, pitanje je bi li bilo drugačije da su se cijepili, to ne znamo nitko od nas. A što se tiče ovog dijela, meni je drago da ste vi ponosni na svoju odluku i ja sam ponosan na svoju odluku i ja ću s tim živjeti i ja vjerujem da ste i vi ponosni što

Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Marka Pavića. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. Evo i u pojedinačnoj raspravi htio bi se osvrnuti na nekoliko aspekata izvješća premijera sa Europskog vijeća. Teme koje su dominirale, vidjeli smo da je Ukrajina i održivost i konkurentnost i tu se slažem s kolegom Glavaševićem da je teško postić taj balans, al ću ga malo i opisati, ali zanimljivo je da recimo kolegica Katarina Peović kaže šta se mi bavimo s Ukrajinom, a u izvješću jasno piše da je predsjednik Zelenski bio fizički na jednom vijeću, a na drugo vijeće se uključio video putem. Ja znam da vas smeta da mi vas stalno prozivamo, al mi ćemo vas dovijeka prozivati da ste svi bili na krivoj strani povijesti, da niste stisnuli kako kolega Zekanović kaže pravu ovaj tipku i kolega Pavliček budite s nama, mislim više ne možete, stisnuli ste krivu tipku, ali pozvat ćemo i pozivamo cijelo vrijeme ko god želi doć od Ukrajinaca dobrodošao je. Bilo je kritika i od kolegice Mrak-Taritaš da je premijer otišao, ali zanimljivo da dok je premijer bio većine oporbe nije bilo tu, pogotovo onih koji su predsjednici stranaka i pretendiraju da budu na Europskom vijeću. Evo kolegica Peović, ja sam sjedio na Vijeću ministara, pa znam šta se otprilike tamo raspravlja, ali vi kad govorite ne treba raspravljat o Ukrajini, al treba raspravljati o nečem drugome vi kao da imate iskustvo, da ste bili, vodili neku državu, bili premijer i imate iskustva šta se na Europskom vijeću radi i raspravlja. Kada govorite o vertikalnim potporama, pa imate izuzeće, pogledajte nešto što se zove IPCEI. To su projekti Important Projects of Common European Interest, dakle to je instrument koji upravo daje mogućnost da se da državne potpore, jedan od njih je recimo alijansa za baterije gdje se upravo želi ključne lance vrijednosti zadržat u Uniji, pa imamo tako IPCEI za vodik, za poluvodiče, za zdravstvo. Ja znam da vas možda smeta da je u lancu za baterije firma Rimac, ja znam da vi imate problema s firmom Rimac i da niste baš tolko veliki fan. A kada govorimo da nije bilo ništa o zajedničkim politikama, iz izvješća ovaj kao doprinos raspravi u dijelu koji se odnosi na dugoročnu konkurentnost gospodarstva Europska komisija je u tjednu koji prethodi objavila paket dokumenta i sad pod točkom 2. strategija o dugoročnoj konkurentnosti EU predlaže rad na 9 usporednih međusobno povezanih područja od 1 do 9 koji uključuje digitalizaciju, obrazovanje, kružnu ekonomiju, funkcioniranje i jedinstveno tržište, izašao je akt o industriji s nultom neto stopom emisije, dakle upravo želimo tehnologije tehnologije moderne ala čipova, ala vodika, ala onih koji stvaraju radna mjesta visoke tržišne vrijednosti i akt o kritičnim sirovinama gdje želimo lance proizvodnje kritičkih sirovina zadržati u EU, a šta je EU donijela Hrvatskoj? Pa evo da sumiram, rast BDP-a 6,3%, od krize 2008. smo se oporavljali skoro 10-ljeće, krizu covida godinu i po dana, krizu ovu inflatornu, nismo imali tehničku recesiju, svi su govorili ulazimo u recesiju, 6,3% rasta BDP-a treći u EU prošle godine, ove godine povećane procjene 1,7%, ukupna inflacija u zadnjih 7.g. 16,4%, rast mirovina i plaća 25 do 30%, BDP je rastao sa 61% prosjeka EU na 72% prosjeka EU, što znači da rastemo jačom stopom od prosjeka EU i to su snaga europskih fondova, 10,7 milijardi eura prve omotnice, od kojih je 80% iskorišteno. Kad govorite svi da smo nešto zadnji ministar Erlić je danas rekao da smo se digli s 21. na 13. mjesto po iskorištenosti fondova. Do 2030. 25 milijardi europskih fondova, od čega NPOO koji moramo iskoristiti do 2026. već 40% isplaćeno 2,2 milijarde od 5,5 i treća rata poslana …/Govornik se ne razumije/…na naplatu, jedna smo od tri države koja je to napravila. Prema tome EU je Unija vrijednosti, ali i naši građani imaju koristi i oni najranjiviji umirovljenici to vide i od 4. paketa mjera,

niste predloženi vjerojatno zbog afere parfema gdje ste pokupovali za 7 tisuća kuna parfeme, dezodoranse na račun i tražili refundaciju od ministarstva, kako bi, kako ste sami rekli, kupili vašim kolegama ministrima parfeme, butelje vina i sl. na trošak hrvatskih građana. Ali, kad spominjete da smo na krivoj strani povijesti, je li, a imali ste niz bilateralnih sastanaka, vjerujem kao ministar, onda Austrija na krivoj strani povijesti koja nije dozvolila obuku ukrajinskih vojnika i nemojte mi sada odgovoriti s tim da je Austrija neutralna država jer ta ista Austrija ima svojih 250 vojnika trenutno u BiH u mirovnim misijama. Je li Austrija, njihov kancelar koji je prije nekoliko mjeseci bio na Krku, u Omišlju se slikao s našim premijerom i njegov prijatelj, na krivoj strani povijesti? Evo, jedno vrlo kratko pitanje. Hvala lijepa. Pa kolega Pavliček, meni je drago kad vi krenete ovako na osobnu razinu jer znam da ste onda argumentima totalno da smo vas ubili, da vas nema. I da jeste na krivoj strani povijesti i meni je dragi, svaki put kad vi to ovaj, spomenete, ja znam da sam vas uništio argumentima. A argumenti stoji da, krivu tipku ste pritisnuli, ne znate što se dešava u EU, hrvatski građani i dalje po anketama daju najviše HDZ-u, predsjednik, premijer Plenković ima veliku podršku, a vas 4, 5 zajedno stranaka koje po anketama, pitanje je li ćete proći prag i onda vi nama solite pamet ovdje šta treba raditi, a rezultati, građani vide, a to je sprječavanje socijalne kohezije, stali smo iza građana, stali smo iza tvrtki i to je snaga EU, koje god vi takvi koji ste anticovid i svi ostali pseudoznanstveni argumenti ne vidite.

Sanader: Molim vas, mikrofon uključite./... vas kao prvo nitko nije vrijeđao na osobnoj razini jer vi ste ipak bili ministar. Znači vi kao Marko Pavić, ako ćete vi kupovati za 7 tisuća kuna parfeme, to je vaš problem o vašem trošku, vi ste ovo radili kao ministar u Vladi RH na trošak hrvatskih građana i to više nije vrijeđanje na osobnoj razini. Mi možda ne znamo šta se događa u EU, ali vi sigurno znate šta se događa u parfumerijama, koji su parfemi najbolje i slično. Ali o tome možemo poslije evo na pauzi, popričati, a što se tiče ovoga svega, ja apsolutno nisam uopće uvrijeđen sa vašim pričama i ti .../Govornik se Evo i sami ste svjesni da ovo je bila replika pa dobivate opomenu. To je vaša treća opomena. Gubite pravo rasprave dalje. Slijedi replika, poštovani Katarina Peović. Ma da, ja sam mislila da ste se vi pripremali, tamo i na moju argumentaciju vezano uz gospodarstvo nešto imali za odgovoriti, ali nažalost ništa o tome. Umirovljenici to vide, to, s tim ste završili, pa nemojte umirovljenike, oni jako dobro vide kakav je to rast BDP-a, smanjenje vanjskog duga, ali meni je fascinantno stvarno da vi spominjete da je došlo do smanjenje javnog duga potpuno ne uzimajući u obzir činjenicu da je do smanjenja javnog duga došlo zbog inflacije. To vam je ono, k'o u Jugoslaviji, znate, dužnici, njima odgovara inflacija, pojela nam je kredite u Jugoslaviji, nije baš tako drastično, ali ovo je ista situacija, znači i smanjenje javnog duga je apsolutno povezano samo sa inflacijom, isto tako i rast BDP-a je povezan s inflacijom, a inače rast BDP-a vam je u Zimbabveu isto tako. Znači i afričke zemlje imaju rast BDP-a. Mislim ljudi na sreću

Zanimljivo da građani Zimbabvea jako žele u EU, ali ne znam puno građana EU koji žele u Zimbabve. .../Upadica se ne čuje./... Pa ako vi želite, slobodno isto tako, idite, ali krug 15 zemalja koje su i u NATO-u i u Schengenu i u eurozoni i imaju gospodarski rast. Europski fondovi su povećali BDP za 5 postotnih bodova, inflacija je puno manja o rasta, realnog rasta plaća i mirovina u zadnjih 7 godina, gospodarstvo se pokrenulo, EU fondovima smo očuvali, ako usporedite krizu 2008. gdje smo se oporavljali skoro desetljeće, sad se oporavljamo, praktički, praktički, otpornost paralelno radimo i nema recesije. Ja znam da bi vi zahtijevali recesiju, promjenu, revoluciju, ali to su neka druga vremena prije 90-ih godina. Hvala g. predsjedavajući. Poštovani kolega Pavić, pa pozicioniranje RH unutar eurozone, a poglavito u Schengenu, definitivno je odvojilo odnosno na neki način udaljilo RH od bilo kakvih balkanskih ili kako oni to zovu regionskih asocijacija ili bilo kakvih drugih organizacija. To nažalost nije baš sjelo nekima, pa ni unutar Hrvatske, a poglavito i u susjednim državama, odnosno susjednim političarima u susjednim državama, pa nisu baš onako blagonakloni na to, na tu činjenicu pa tako primjerice, g. Dodik iz RH u posljednje vrijeme govori kako će on spriječiti bilo kakvo približavanje BiH NATO-u i EU pa bih molio vaš komentar na to kako vi to gledate, da li je to pucanj u prazno kao što je više puta bilo ili su to zaista ozbiljne namjere? Hvala. Hvala lijepo kolega Šašlin. Pa upravo ova Vlada je pokazala da stojimo iza europske budućnosti zapadnog Balkana, ali uz ispunjavanje svih uvjeta, kao što je i Hrvatska morala na svom putu ispuniti i u transformaciji. BiH je u prosincu prošle godine dobila status kandidata, sumnjam da bi dobila bez velikog napora Hrvatske gdje smo objašnjavali upravo da nije nužno pravedno iako smo apsolutno podržavali kandidacijski status Ukrajine, da se ne dodijeli i BiH. Naravno Naravno da nekima je žao u ovoj državi što nismo u nekim prethodnim federacijama i asocijacijama i da nas žele tamo vratit, ali to je nemoguće više, to je proces. Jedino što može biti da oni dođu bliže Uniji, ali za to moraju ispunit sve uvjete, a Hrvatska će im dat znanje i dati podršku na tom putu. **Sanader, Ante To je treća isto./… izdržat, moram, znam da je treća sve mi je jasno, ali stvarno govorili ste o tome da ste deklasirali svojim argumentima, kolega Pavić nikakve argumente nemate. Znači kad … da neko želi u neku zemlju ne možete ni imenovat koju vratit se, ali dno dna. Znači govorite o tome BDP, rast plaća, pad vanjskog duga znači apsolutno manipulirate statistikama i onda kad nemate apsolutno ništa onda zazivate Jugoslaviju i neku Rusiju …/Upadica Sanader: Vrijeme./… ono Vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu kako znate to je treća opomena gubite pravo rasprave dalje. Slijedi odgovor na repliku. Nikola Mažar izvoli. **Mažar, Nikola (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi kolega Pavić, a gledajte što se tiče recimo kolege Peović ajd tu su stvari jasnije jel nije glasovala i za Deklaraciju o Ukrajini i jasan je nastavak njene političke agende koju provodi. Što se tiče kolege Pavličeka i što ste primijetili da mu smeta što je na krivoj strani povijesti a gledajte nije lako upaliti Vodotoranj u Vukovaru da svijetli u boji ukrajinske zastave, a onda se nakon glasovanja vratiti u svoj grad tako da ja razumijem da je nekome malo teže nakon toga živjeti. Ali dobro, uvijek će biti ljudi koji neće se veseliti ni Schengenu, ni euru, ni EU, ni NATO savezu, ni slobodnom zapadnom svijetu, međutim s druge strane danas smo mogli čuti i od predsjednika Vlade, ali i od vas konkretne stvari koje dobijamo iz EU koje građani mogu osjetiti u svakodnevnom životu i što je najbitnije što je ono što nas čeka u sljedećoj financijskoj omotnici, a da će moći svaki građanin RH osjetit. Hvala lijepa. Pa upravo ste u pravu, nije samo kad je simbolika kad treba doć u ukrajinskoj nošnji u Sabor ili upaliti ukrajinske boje na Vodotornju već treba i stisnut i gumb i dati apsolutnu potporu. Kolegica Peović je otišla, nije mi jasno, a koji smjer bi ona to htjela Ako to nije smjer rasta gospodarstva, rasta standarda građana, smanjenje socijalne frakture i kohezije dakle imamo 342.000 građana koje su manje njih u ugroženosti od siromaštva. Da, imamo i dalje velik broj umirovljenika koji jesu ugroženi, ali zato su tu paketi od 5,6 milijardi eura za investicije ako to nisu sve eu fondovi da nam podignu standarde da sve što je kolegica Petir radi s našim poljoprivrednicima, subvencije koje dobivaju, ako to nije cilj da podignemo standard građana onda ja ne znam koji je to put. Neka kažu građanima, a ne da samo govore da je to nešto loše. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Marijane Petir. Hvala vam potpredsjedniče. Državna tajnice, zastupnice i zastupnici. Evo večeras kad raspravljamo o izvješćima premijera sa sastanka Vijeća u veljači i ožujku, ja bih htjela naglasiti da nekako čitajući ta izvješća vidim stav Hrvatske koji je poprilično čvrst, suverenistički, koji doprinosi sa svojim idejama formiranju jedne opće slike i gdje sa svojim sudjelovanjem u zajedničkom klubu pripomažemo da hrvatski građani osjete benefite našeg članstva u EU. Naravno promatrajući globalna politička događanja najviše sastancima Vijeća dominirala je rasprava o situaciji u Ukrajini što je sasvim logično. Ono što je mene poprilično potreslo, a vidim da to u javnosti nekako prolazi ispod radara je činjenica da se događaju nezakonite deportacije i transferi ukrajinske djece. Preko 15.000 ukrajinske djece je oteto, oni su odvedeni iz svojih domova, odvedeni su od svojih roditelja i dovedeni su u jednu situaciju koja sasvim sigurno niti odrasloj osobi ne bi bila ugodna, a kamoli djetetu. Time bar se kod mene stječe dojam se ustvari pokušava na jedan način brisati identitet te ukrajinske djece što ustvari ima obilježja U tom smislu pozdravljam i stav Hrvatske koji je izrečen, a to je da je podrška istrazi koju provodi tužitelj Međunarodnog kaznenog suda i podrška koja je dana i osnivanju Međunarodnog centra u Haagu za kazneni progon zločina agresije na Ukrajinu jer kao što znamo Međunarodni kazneni sud je izdao nalog za uhićenje predsjednika Rusije Vladimira Putina i ruske povjerenice za prava djece upravo jedan od argumenata uz sve ono što smo već imali prilike i sami vidjeti u medijima i čitati u raznim izvješćima od masovnih grobnica do mučenja, silovanja, ubojstava, konstantnog bombardiranja civilnih objekata jest i činjenica da se događaju masovni slučajevi otmica ukrajinske djece. I tu treba jasno pozvati i druge međunarodne organizacije da se uključe i da pripomognu da se ta djeca vrate svojim domovima. Hrvatska je Ukrajini do sada dala preko 200 milijuna eura pomoći, pomagala je naravno i u nabavi naoružanja i streljiva, primili smo ukrajinske izbjeglice i osigurali im dostojan život ovdje u Hrvatskoj i sudjelujemo u svim inicijativama kojima je cilj pomoći toj zemlji i to je pozitivno. Hrvatska bila i među onim državama EU i zajednički s njima odlučila pomoći Ukrajini kroz otvaranje puteva solidarnosti kako bi ukrajinsko žito i njihova poljoprivreda o kojoj izuzetno ovise, a koja je sad u nezavidnoj situaciji ipak mogla opstati i na taj način su ti putevi solidarnosti ustvari bili zamišljeni i funkcionirali da kroz države EU do onih trećih zemalja to žito bude transportirano. No prema informacijama koje do mene dolaze iz Hrvatske poljoprivredne komore i od poljoprivrednika koji izražavaju zabrinutost s činjenice da očigledno neke europske države nisu služile samo kao tranzit nego je vjerojatno tu došlo i do određenih drugih aktivnosti i to žito je zadržano, a takvo žito predstavlja nelojalnu konkurenciju našim poljoprivrednicima, pa u tom smislu očekujem i od svih nadležnih koji sudjeluju u različitim odborima na razini EU u okviru Vijeća od stručnih službi da ovu temu adresiraju jer naravno da želimo pomoć i trebamo pomagati i dalje, ali se ta pomoć treba odvijati odvijati u okviru propisa i zakonitosti koje su utvrđene na Europskom vijeću, a bilo je utvrđeno da će žito prolaziti tranzitno kroz europske zemlje do trećih zemalja, što očigledno nije slučaj nego je ono zadržano na europskom tržištu i sada imamo problem koji trebamo riješiti. Hvala g. predsjedavajući. poljoprivredi nije bilo baš puno govora, pa evo koristim priliku da vas pitam kako se provedba europske politi…, poljoprivredne politike na neki način odražava na hrvatsku poljoprivredu odnosno možda još konkretnije, koliko su naši poljoprivredni proizvođači spremni uhvatit se u koštac odnosno u tu utakmicu tržišnu na razini EU zajedno sa europskim proizvođačima kad znamo da su često puta upravo poljoprivreda odnosno njeni segmenti u Europi često puta puno više subvencionirani u tim europskim država, često puta i nekakvim prikrivenim potporama itd., kako, kako će se naši seljaci moći nosit s tim? Hvala. Hvala kolega Šašlin, pa hrvatski poljoprivrednici su kao i drugi europski poljoprivrednici korisnici instrumenata zajedničke poljoprivredne politike, za ovo proračunsko razdoblje na raspolaganju imamo 5 milijardi eura, što su poprilično izdašna sredstva, a Nacionalni strateški plan koji je izrađen na temelju Strategije poljoprivrede trebao bi osigurat da taj novac dođe u prave ruke kad je riječ o povećanju produktivnosti i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, ali i kad je riječ o očuvanju hrvatskog sela i ruralnom razvoju što je nužno za privlačenje novih stanovnika sela, a što je pak uzročno-posljedično pitanje nacionalne sigurnosti. Dakle svi poljoprivrednici koriste ustvari ista sredstva, no vi ste u pravu kad primjećujete da starije države članice koriste i duže vremena europske fondove, pa su bolje mogle pripremit svoje poljoprivrednike, da su imali neke druge izvore na raspolaganju koje sad više nama nisu dostupni i da su razvili takav sustav upravljanja tržištem da potpomažu svoju industriju koja otkupljuje tržišne viškove. da su na održanim sastancima Europskog vijeća u veljači i ožujku je potvrđeno da će EU nastaviti pružati Ukrajini političku, gospodarsku, vojnu, financijsku i humanitarnu potporu Ukrajini kad god to bude potrebno, ali između ostaloga jedna od glavnih tema je bila i predanost i napori Ukrajine u pogledu reformi tj. ovoga, te važnost pristupanja EU. Mi znamo koliko je teško jer je Ukrajina u ratu i jako je teško napraviti te reforme bili smo i sami u toj situaciji i kako smo dugo morali sprovađati i čekati i ispunjavati sve uvjete da pristupimo EU i konačno evo ga i znamo koliko to nama znači, pa vas molim za komentar koliko bi to značilo Ukrajini i ukrajinskom narodu pristupanje EU. Hvala kolegice Dreven Budinski, pa sasvim sigurno pristupanje EU je jedan dugotrajni i kompliciran proces i reforme su uvijek zahtjevne bez obzira da li ih mi radimo zato što sami prepoznajemo da ih trebamo napraviti ili zato što to netko od nas traži kako bi imali neke druge benefite. Vi ste u pravu kad kažete da je Ukrajina u ratu, ali isto tako mnoge države pomažu, pa uključujući i Hrvatsku i onda u tom smislu mi želimo da ta pomoć bude transparentno utrošena za jedno veće dobro, ne samo da bi se osigurao mir i sigurnost u Ukrajini već i da oni koji upravljaju Ukrajinom rade to na jedan pošten i transparentan način. U tom smislu imali smo i prilike vidjeti da je došlo do određenih promjena u upravljačkim strukturama kako bi se išlo k tom putu reformi i osiguranja upravljanja bez korupcije koja je očigledno prisutna svugdje i na svim razinama. koji su otišli iz Ukrajine, imao sam priliku sudjelovati na razmjeni mišljenja između Europskog parlamenta i Nacionalnih parlamenata po tom pitanju, a kolegica Bušić nije mogla, ali naprosto konferencija koja je bila, gdje su i ukrajinski humanitarci davali priče o toj djeci, dobar dio djece je oteto u Rusiju i što se sve dešava, naprosto srce vam se para i naravno da je oporba tolko i nervozna kada govorimo o Ukrajini, shvaćaju oni bazično da su na krivoj strani povijesti, al evo spomenuli ste tu temu, ima li nekog napretka u povratku te djece i što EU može napraviti i za tu djecu, jel' tih 15000 djece. Samo 2000 je bilo iz jedne pokrajine gdje je bila gospođa koja vodi humanitarnu organizaciju koja je bila na konferenciji. Hvala vam lijepo. Pa evo jučer na razmjeni stajališta na Odboru za europske poslove sa državnom tajnicom smo otvorili tu temu i prema onom što je ona izrekla iz današnje replike premijera Plenkovića vidljivo je da nakon izdavanja uhidbenog naloga za Vladimira Putina su ipak se stvari malo promijenile i da je došlo do povrata određenog broja djece. Ja sam imala prilike pročitati izvješće Association pressa sa svjedočanstvima i djece i roditelja i to je stvarno potresno. I zato mislim da je ovdje riječ o pokušaju prebrisavanja identiteta. Jer kad pročitate ta svjedočanstva gdje se djecu okreće protiv njihovih roditelja, gdje im novi ruski roditelji govore da su ih njihovi ukrajinski roditelji ostavili što naravno da nije istina. To je strašno i to je u stvari dokidanje identiteta i to je ravno genocidu i to je za svaku osudu. Stiera. **Stier, Davor Ivo (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana kolegice Petir spomenuli ste optužnicu koju je Međunarodni sud podigao protiv Putina, ratne zločine koje je ruska federacija učinila u Ukrajini. Ja bih se nadovezao na to, zapravo nadopunio sa jednom drugom dimenzijom, a to je pitanje zločina agresije. Međunarodni kazneni sud ima u svom statutu sada po novome i to kazneno djelo, međutim

stoga se razmišljalo o jednom ad hoc posebnom tribunalu pa vaše mišljenje o tome. To je Parlamentarna Skupština Vijeća Europe i Europski parlament podržali su tu ideju, ali ona je teško možda primjenjiva u ovom trenutku, barem neki tako misle. Međutim, da li mislite da je moguće ipak i procesuiranje Rusije i zbog agresije. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam kolega Stier. Pa prema onom što sam ja imala prilike vidjeti u ovom izvješću premijer je na Vijeću u ime Hrvatske dao podršku osnivanju međunarodnog centra u Haagu za kazneni progon zločina agresije na Ukrajinu i podršku svim istragama koje provodi tužitelj međunarodnog kaznenog suda. Da li je to za očekivati u nekom realnom vremenu da bi se takav centar mogao formirati. Ja ovog trenutka nemam podatke, ali u svakom slučaju treba djelovati jer ako ćemo šutke stajat sa strane i promatrati što se događa, a događaju se masovne grobnice, događaju se projektili koji lete na civilne ciljeve, događaju se silovanja, bombardiranja, ova masovna otimanja djece. Sve to sasvim sigurno jest razlog za jednu oštru i brzu reakciju za kazneni progon koji je rezultat zločina agresije na Ukrajinu.

Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege. Ove pojedinačne rasprave su prilika da iznesemo mišljenja koja su naša, koja nisu nužno najuže vezana za službene stavove naših klubova ili tematski nisu vezana za prioritetne teme naših klubova i to im je prednost u svakom slučaju. U ovom vremenu koje imam želio bih dotaknuti dvije teme. Prva je vezana za sporazum o kojemu smo razgovarali između Beograda i Prištine koji je o kojemu gledajući sa strane nakon svega što se dogodilo možemo samo zaključiti da nismo sigurni zašto su te dvije strane načelno pristale na taj sporazum s obzirom da se ni jedna od te dvije strane nekako ne žuri potpisati ga i realizirati ga. Dakle, nije mi sasvim jasno što se tu dogodilo da budem potpuno iskren. On bi svakako predstavljao jedan važan korak i on bi de facto bio temelj za priznanje Kosova i to je jedna činjenica od koje srbijanski predsjednik naprosto pobjeći ne može. I naravno javnost srbijanska i opozicija u Srbiji to jako dobro znaju. I čim se vratio iz Bruxellesa Aleksandra Vučića je dočekao niz optužbi da daje Kosovo. To je već dio jednog onog uigranog igrokaza na koji smo navikli i naravno onda se događaju čarke na granici sa Kosovom. Onda se to pokušava nekako Aleksandar Vučić izvući iz toga i to je zapravo jedan otužni igrokaz koji čini mi se da za posljedicu ima da i jednu i drugu zemlju zapravo drži u jednom začaranom krugu nacionalističkih mitologija i relikta prošlosti umjesto da im posluži kao nešto što će ih pogurati prema jednoj budućnosti svjetlijoj koju im nude europske integracije. Puno puta smo ovdje govorili o tome kako je pred tim zemljama, a poglavito misleći na Srbiju koja je sjedila na dvije stolice. Evo i danas se opravdavajući da nije istina da šalju oružje Ukrajini kao da je kao da je eto to nešto najgore što se može desiti i zamisliti. Taj izbor između mitologije i prošlosti i budućnosti i onoga što je EU već pokazala kao najveći donator bespovratnih sredstava i kao najveći investitor u Srbiji, da može ponuditi tako da iskreno smatram svaki izbor prošlosti i siromaštva, savezništva sa Rusijom jednim, jednim tragičnim u konačnici izborom za, prije svega za građanke i građane te zemlje. Toliko o tome, mogu se samo nadati da će se to ipak promijeniti u budućnosti i da će taj sporazum biti potpisan, da će Kosovo konačno dobiti međunarodno priznanje i da će moći krenuti u budućnost koju im, koju im njihovo pravo na samoodređenje u konačnici i omogućava. Za kraj, nisam iskreno mislio govoriti o tome i to je, to je nešto što onako se nije, da se ne spominje, da se intenzivno nije spominjalo u ovoj raspravi, a to je opet ova priča o krivim povijesnim izborima i nabacivanje tim optužbama. ja razumijem da je to jedan dio PR-a, onih sanbajtova, onih formulacija koje vam vaši stručnjaci kažu da su, da su dobre i da možda kod vašeg lektorata prolaze dobre, al to ono, to fakat nije tako. Mislim imali smo tri zaključka na stolu, jedan kolegice Orešković i jedan zajednički mog kluba i Kluba SDP-a i naravno onaj koji je bio, koji tragedija je zajednička što se nismo uz preko 112 zastupnica i zastupnika u ovome saboru koji su podržavali i nastavljaju podržavati i bilateralnu suradnju sa Ukrajinom i sudjelovanje u EUMAM misiji u obujmu u kojem bismo se trebali dogovoriti da se to nije dogodilo, ali optuživanje za krivu stranu povijesti može ić na obje strane kolegice i kolege, hvala. Imamo dvije replike prva je poštovani Marko Pavić. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Kolega Glavašević, pa evo potaknuli ste me vašim intervencijom u ime kluba raspravu vezanu uz održivost i konkurentnost gospodarstva, nisam stigao to u pojedinačnoj raspravi, pa koristim repliku. Upravo je to velika rasprava među premijerima i vijećem, posebice onih koji su zemlje kohezije i koriste europska sredstva i onih koji su neto uplatitelji i pitanje sada u šta koristimo europska sredstva, kako postić održivi rast i kako postić rast gospodarstava i koheziju…/Govornik se ne razumije/…agenciju, a istodobno povećat konkurentnost i upravo zato radi te dvojbe stvorene su tematske koncentracije za digitalno i zeleno i ulaganje u istraživanje i razvoj koje ove razvijenije države traže i nas da tamo doprinosimo konkurentnosti, al da su to dva pola jesu i teško ih je pomiriti. Hvala g. potpredsjedniče i hvala na replici kolega Pavić. Pa ne, to je na kraju dana to, ovaj to je ta dilema i mislim, ja EU priznajem jedan ono dobar trekrekord u, u tom drvenom željezu, mislim ko bi, ono tko bi mogao pomisliti da će zemlje koje su u konačnici utemeljile ono što će jednoga dana postati EU uspjeti u tome nakon ono 100-ljeća i 100-ljeća rata ovaj tako da možda i ovdje uspijemo jednoga dana tko zna, ja bih to volio da se dogodi, ali mislim da je potrebno ipak šire promišljanje pogotovo zato što u ovom kontekstu postoji i ta tenzija koju ste i sami spomenuli između zemalja koje daju više novaca i zemalja koje, koje ga više uzimaju. To je tenzija koja svako toliko dođe u fokus, najčešće oko izbora u svakoj od tih zemalja i onda ovaj dolazi do, do ponekad i dugoročnih posljedica, tako da ja bih ipak volio da se taj balans dogodi, ja bi, vjerujem u njega, samo mislim da je jako težak Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Zahvaljujem, evo nastavit ću se na povlačenje i korištenje sredstava iz europskih fondova, pa evo i na temu digitalizacije i zelene transformacije. Na stranu što neke države više uplaćuju, a druge više koriste, mislim da je problem Hrvatske u tome što ne zna na što koristi i kome daje i dalje smo u tom smislu zakazali u institucionalnoj kontroli. Ona kontrola koju provode europska tijela pokazuje da je bilo strahovito puno korupcije i to iz redova HDZ-a i to je ono što nam ne ide, ne ide u prilog i bojim se da će Europa dvije brzine, što je nekad davno bio problem, postati Europa dvije brzine i RH koja prednjači u korupciji kada govorimo o povlačenju sredstva iz europskih fondova, pa smatram da u nadolazećem razdoblju upravo rješavanju tih problema treba posvetiti posebnu pažnju. **Sanader,

…da je Hrvatska ubrzala apsorpciju europskih sredstava, da smo došli sa 21. na 13. mjesto, da europska sredstva koristimo, da po glavi stanovnika smo prvi ili drugi, da NPOO smo među prve tri EU zemlje, a ovaj koncept Europe dviju brzina, pa upravo Hrvatska, BDP raste brže od prosjeka EU gdje smo sad na 72% i to je zastario koncept…/Upadica Sanader: Vrijeme/…to se više uopće u Briselu ne spominje. **Sanader, Ante (HDZ)** Znači vi ste to iskoristili kao repliku, dobivate opomenu, to je treća vaša opomena i gubite dalje pravo rasprave.

Europa više brzina je ono realitet, on, ja mislim da on, njega ne treba shvaćati možda kao trajno stanje, kao da će neke zemlje zauvijek biti to, nego mislim da je možda u onom načinu na koji EU voli formalizirati stvari radi lakšeg organiziranja i radi lakšeg kategoriziranja i nekakvog dogovora oko toga okej kome treba više novaca, kome treba manje novaca i mislim mi možemo koristiti niz eufemizama, ali činjenica jeste da imamo dio zemalja koje su manje razvijene, dio zemalja koje su više razvijene, dio zemalja kojima lošije ide u nekim stvarima, dio u kojima ide bolje. Hrvatska je u nekim stvarima u jednoj grupi, u nekima je u drugoj grupi i to je tako. Ali ja ne mislim da je to trajno stanje. Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Jeste ovo isključili ili je ostalo? Dakle, Dakle, ja sam ovim izvješćem nezadovoljan zato što sam nezadovoljan doprinosom našeg premijera. Imao je sjajnu priliku da se nametne kao državnik i kao političar, pet puta raspravljao o Ukrajini, dva puta o granicama i imigrantima, a jedan jedini put o prostoru bivše Jugoslavije a tvrdim vam i siguran sam da je prostor bivše Jugoslavije mislim na Kosovo i na BiH neuporedivo složeniji nego li Ukrajina. U Ukrajini je teški, krvavi rat. Dođe li ovdje do rata, on neće biti toliko težak kao onaj u Ukrajini ali Ukrajina je jednostavna. Tamo se zna da je ruska agresija na Ukrajinu to znaju i oni koji to neće priznati. Ali pola, 90% Europe nema pojma što se događa u BiH, a naročito a naročito ne znaju šta se događa u Crnoj Gori. I prva stvar koju je trebao premijer napraviti, dakle da se osvrne na BiH i da kaže specijalno europarlamentarcima i parlamentarcima Njemačke. Gospodo draga trebate vidjeti tko zapravo ruši BiH. Jel' je ruše hrvatski i srpski separatisti ili joj ne da da zažive bošnjački unitaristi. Jer ja i dalje ostajem pri tome da BiH je država u povojima i ona treba nastati. Njoj Bošnjaci ne dozvole da nastane. Sad bih ja o tome mogao satima, ali neću. Dakle, pet puta govori premijer o Ukrajini, a ja ću sad povezati Ukrajinu i Crnu Goru. Pet puta govori o Ukrajini a ne spomene ili ne zna, a trebao bi znati da je u pozadini ili podlozi sukoba u Ukrajini taj sukob ruske i ukrajinske pravoslavne crkve. Rekao sam dva puta, ponovit ću i treći put. Dakle, ukrajinska Vlada je potpuno stala iza ukrajinske pravoslavne crkve u sukobu sa ruskom pravoslavnom crkvom. Čak i ondašnji predsjednik Porošenko proslavio dobivanje autokefalnosti. Vidjeti koliko je Zelenski stao u obranu prava svoje ukrajinske crkve crkve protiv ruske crkve a tvrdim vam također i sljedeće, da je neuporedivo zločinačkija srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj prema Hrvatima nego li ruska u ukrajinskoj prema Ukrajincima. A naš premijer i zato je meni žao, ja sam stranku napustio radi toga, ja njega nisam mogao pitati danas kakav je ono cirkus, kakva je ono sramna odluka ministra uprave i pravosuđa. Dakle, naša vlast apsolutno podržava srpsku pravoslavnu crkvu. To je temeljni problem. Zašto Andrej Plenković konačno ne odgovori na to pitanje, odnosno koji su to motivi? Jel' motiv hrvatsko-srpska koalicija? Pa ja sam rekao nekoliko puta da mi ovdje imamo, ne ovdje nego šire, imamo tri srpske varijante. Imamo hrvatske Srbe koji nemaju zbog dva, tri posto nemaju neke težine ili nemaju gotovo nikakvu političku težinu. Imaju onoliko koliko manjina treba imati. Da imamo srbijanske srbe koji nam nisu neki značajan faktor, jer nakon Prvog svjetskog rata oni izlaze kao nekakvi nazovi pobjednici, mada Manso veli da su oni na repovima francuskih konja bili pobjednici ali ostavimo to. Dakle oni dolaze kao pobjednici. Drugi svjetski rat opet su oni nekakvi pobjednici, mi poraženi. Ali, ali, ali ovaj put mi Hrvati smo u Europi gdje Srbija želi. Mi smo u NATO-u koga se oni boje i nema nikakvoga razloga da mi podilazimo i ovim Srbima ovdje i onima u Beogradu, ali imamo ozbiljan razlog povesti računa o Srbima u BiH jer imamo zajedničkog neprijatelja. Neću reći da su to Bošnjaci, to bošnjački narod nije. Ali jedna agresivna, jedna ekspanzionistička, imperijalistička, bošnjačka politika je glavni problem. Dakle, naš premijer je trebao otvoriti problem Crne Gore, ali kako će otvoriti problem Crne Gore kad je u Crnoj Gori sukobe izazvala Srpska pravoslavna crkva koja je povezana kako ovdje u Zagrebu, kako ovdje u Hrvatskoj tako i u Crnoj Gori. Da je dakle obračunato sa Srpskom pravoslavnom crkvom ovdje, a to je vrlo jednostavno jer je ugovor je ništetan, ugovor je smiješan, ugovor je komičan između Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve. Zgužva se i baci. Pošto su oni kompaktni ne bi oni bili tako moćni u Crnoj Gori kao što su bili s druge strane Hrvatska je izgubila jedan glas hrvatski u Crnoj Gori koji je mogao biti presudan. Crnogorski Parlament ima 81 zastupnika, dakle taj jedan hrvatski glas smo mi izgubili. Za to je doduše kriv i Milo Đukanović. To su zapravo teme koje je trebao premijer otvarati ovu što se tiče Srpske pravoslavne crkve i Crne Gore nije mu zgodno otvarati, jer dobar dio krivice snosi i on sam. Ali zapravo trebao je izaći dominantan kakav jeste … …/Upadica Sanader: Vrijeme./… … iako

Zastupniče Prkačin, vi ste zastupnik u 10. sazivu Hrvatskog sabora kao i ja. Vas je netko izabrao, mene je netko izabrao, pa u tom smislu treba tolerirati hajmo to tako reći vaše govore u Hrvatskom saboru. Meni je žao što se zapravo u vašim govorima rijetko kada i rijetko tko suprotstavlja, a ja se od vašega govora zapravo želim ograditi jer mi je neugodno. Vrlo često mi je neugodno slušati to što vi govorite i to što vi iznosite, a na podjednak način kao što zamjeram vama kada govorite o Srpskoj pravoslavnoj crkvi zamjeram svima. Zamjeram i naš službeni državni odnos prema Katoličkoj crkvi i smeta me svaka zlouporaba vjere, bilo čije vjere u korist čiste i interesne politike. To je ono što je uzrokovalo rat i ratna razaranja na ovim prostorima, ali i na svim drugim prostorima diljem svijeta

i da ste vi pogledali ugovor između hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve gdje sa hrvatske strane ugovor potpisuje sa najvećim dostojanstvom predsjednika Vlade Ivice Račana, a sa srpsko-pravoslavne strane potpisuje izmišljeni predsjednik nepostojećeg nelegalne Srpske pravoslavne crkve. Ta Srpska pravoslavna crkva je nelegalna jer nije upisana u evidenciju vjerskih zajednica, a tu se ne želi upisati jer bi tada morala priznati hrvatsku državu, imati svoju riznicu pa kontrolirano izvlačiti novac iz Hrvatske, a ne pljačkati Hrvatsku. Međutim, imaju potporu među među takvima kao što ste vi koji ne znaju, a i među političarima koji imaju neke svoje posebne razloge podržavati to bezakonje i zločinstvo nad hrvatskom državom i hrvatskim narodom. Marijane Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala vam potpredsjedniče. Kolega Prkačin, mislim da niste u pravu kad kritizirate premijera da nije na sastanke Vijeća nametnuo rasprave o BiH, upravo cijele prošle godine zahvaljujući njemu su dominirale te rasprave. Sjetimo se da je u lipnju zalaganjem premijera ta ta tema došla na dnevni red Vijeća i da je zalaganjem premijera i uz podršku koju je uspio prikupiti u prosincu BiH dobila kandidacijski status, a to je ono što je Hrvatska cijelo vrijeme zagovarala da BiH trebaju ići europskim putem jer je to važno zbog Hrvata koji žive u BiH, bez obzira obzira što nisu svi narodi, konstitutivni narodi jednako zainteresirani za taj europski put, ali interes nas kao Hrvatske i zbog Hrvata koji jesu konstitutivni narod u BiH, da BiH krene europskim putem

o poziciji, o BiH i poziciji Hrvata u BiH, ali sam ja i to kritizirao. On je redovito rekao da treba relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka. Ne, to bi se moglo tako reći da su jednako krivi Hrvati i Bošnjaci za sukobe u BiH između Hrvata i Bošnjaka. Nekad je odgovornost bila podijeljena. Nekad čak veća na našoj strani, a sad su isključivi i jedini krivci Bošnjaci i nije bio dovoljno jasan.

Hvala Dobro, možemo se našaliti. Okej. Završno što treba reći o, odnosno što želimo reći o ovome, o ovim izvještajima sa ova dva sastanka. Mislim da, da je ono, iz rasprave na odboru bilo jasno da, da ima dosta pitanja koja nas kao Hrvatsku okupiraju, o kojima se razgovaralo, ali, mislim da je, ono, ako bih mogao rezimirati, to bi bilo ono, sjedimo, čekamo i gledamo što će biti dalje. Po pitanju olakšavanja investiranja u održive izvore energije, recimo. Smatram da, da u tom konkretnom slučaju naši interesi, a to je zasad moja interpretacija, ali prvo ću, prvo ću poslati pitanje zastupničko u Ministarstvo gospodarstva pa ćemo vidjeti da li je nekih pomaka ipak bilo, ali mi se čini da ta uredba, recimo je najslabije bila komunicirana od strane Vlade i da nije bilo dovoljno iskomunicirano da se ona može direktno primjenjivati. da će, da će odgovori koje ćemo dobiti, a na tom tragu je zapravo i ono što mi je predsjednik Vlade u replici danas rekao, da je to jedna stvar koja nam je zapravo prošla dosta ispod radara, a mislim da smo ju mogli puno bolje iskoristiti za jedan zamah u, oko održivih, oko investicija u održive izvore energije. Druga stvar koja brine je razvoj zbivanja oko migracija. Činjenica, mislim to je uvijek teška tema, ali činjenica je da s obzirom na to da nema napretka nemam nekakvog napretka oko dogovora o raspodjeli tereta, recimo to tako, oko međunarodne zaštite, a pritisak na granicama ipak raste, mislim da je tu potreban veći angažman i nadam se da ćemo ga i doživjeti u budućnosti, da će to, da će naša vlada odnosno predsjednik Vlade ipak pokazati na budućim sastancima kada se o toj temi bude razgovaralo, da će ipak neki veći pritisak oko dogovora biti u poziciji izvršiti. Ono što nam zabrinjava je činjenica da se omogućuje korištenje fondova EU za izgradnju žica, za izgradnju ograda, za izgradnju zidova u zemljama poput Bugarske i Rumunjske. da njihov, njihov put prema Schengenu već jako dugo nije uspješan, nažalost i da uvjeti, da je te uvjete objektivno teško zadovoljiti i mi to jako dobro znamo. Znamo koliko intenzivnog rada je bilo potrebno da bi se to dogodilo, tako da mogu donekle shvatiti i da pritisak migracijski postoji u tim zemljama, međutim, žice i zidovi nisu odgovor, nisu u skladu sa europskim vrijednostima i smatram da ne bi trebali biti, ne bi ih trebalo biti moguće financirati iz europskih fondova. Tako da je to nešto što što se nadam da će isto predsjednik Vlade možda u nekim budućim formatima problematizirati. Na kraju, na samome kraju možda još jedna stvar koju nisam dotaknuo u raspravi uvodno i u ime kluba, a vezana je zapravo za naš komadić svijeta, za naše susjedstvo najbliže. To nisu u principu osim ovog sporazuma između Srbije i Kosova to nije bila tema na ova dva sastanka, ali je već jako dugo redovita tema na tim sastancima i to je potpuno opravdano. Dijelim jednu brigu oko toga sa zapravo velikom većinom glasova kolegice i kolega koje smo ovdje čuli oko razvoja zbivanja u Crnoj Gori. Nećemo prejudicirati ništa, ali smatram da postoji čitav niz razloga za zabrinutost potencijalno i ne bi bilo nikako dobro kada bi Crna Gora promijenila svoju orijentaciju koja je europska i koja je atlantska, odnosno sjeverno-atlantska da budemo precizni to bi bio jedan izrazito negativan razvoj zbivanja. Nedavno je jedan novinar na Twitteru doveo u pitanje koncept odnosno relevantnost koncepta srpskog Sveta. Ja mislim da je relevantan ipak i da trebamo dati odgovor na njega. Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovane zastupnice Zdravke Bušić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo dosta smo toga rekli, ali evo ja bih završno par riječi. Teme održanih sastanaka Europskog vijeća kako je naglasio predsjednik Vlade bile su evo ruska agresija na Ukrajinu i njezine posljedice, gospodarstvo i konkurentnost, vanjsko-politički odnosi, migracije. Kako je kolega Marko Pavić u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice uvodno stavio naglasak na gospodarstvo i konkurentnost ja bih nastavila ukratko se osvrnuti na ove vanjsko-političke odnose. Središnja tema kako smo čuli od predsjednika Vlade svakako je bila ruska agresija na Ukrajinu i njen globalni utjecaj na sva područja našega življenja kao i na moguće posljedice na razvoj potencijalno novih žarišta i produbljenja iste. Evo baš upravo je kolega Glavašević govorio o naravno o Crnoj Gori. Čelnici država članica ponovno su oštro osudili agresiju Rusije protiv Ukrajine, te su kategorički ponovili, stvarno to je dobro čuti da Ukrajina može stvarno računati na daljnju pomoć država članica i svih institucija EU. Naglašeno je da Rusija mora zaustaviti svoju agresiju i povući sve svoje snage kao i da se međunarodno humanitarno pravo mora poštivati. Rusija mora odmah osigurati siguran povratak svih prisilno premještenih ili deportiranih Ukrajinaca posebno djece, a upravo smo u pojedinačnoj raspravi čuli od kolegice Petir pojedinosti o ovom stvarno ja bih rekla gnjusnom zločinu. U svom izvješću predsjednik Vlade je naglasio kako je potrebno zadržati jedinstvo i to je ono ključno u pomoći Ukrajini te je pozdravio dogovor Vijeća o hitnoj isporuci i streljiva koju Ukrajina treba, te zajedničku nabavu i mobilizaciju sredstava. A svoju potporu Hrvatska je neupitno pokazala kroz humanitarne i financijske donacije, ali kroz brojne posjete predstavnika Vlade i Sabora Ukrajini. U kontekstu ruske agresije na Ukrajinu potrebno je opetovano isticati da očuvanje Ukrajine je ujedno očuvanje i Europe. Stoga je demokratskim snagama Moldove i Gruzije potrebno pružiti svu našu potporu. Rasplet ruske agresije u Ukrajini može itekako imati utjecaj na potencijalne tinjajuće krize, a evo upravo se i govorilo na jugoistoku Europe, tj. na BiH, Crnu Goru, Kosovo i na Sjevernu Makedoniju. Hrvatska je davno identificirala i to stvarno želim naglasiti svoje bitne vanjsko-političke odrednice i svoj prvi međunarodni službeni posjet predsjednik Vlade Plenković je baš upravo napravio BiH, a drugi je bio Ukrajini. Ja mislim da smo zaista u tome dosljedni. Zahvaljujući zapravo ne znam koliko imam minuta da ne bih zakasnila, snažnom i dosljednom političkom i diplomatskom zauzimanju Vlade Republike Hrvatske i evo to želim odgovoriti kolegi Prkačinu. Vlada Republike Hrvatske je na najvišoj razini postigli smo znatan napredak i evo replicirala mu je i kolegica Petir i hvala lijepa na tome u zaštiti hrvatskog naroda u BiH. I kao jednog a bilo je upitno jesu li uopće zaštićeni konstitutivnosti. Kroz dijalog koji se vodio na svim bojištima ja bih rekla tražilo se rješenja, ali dobra rješenja koja su najbolja za ravnopravnost Hrvata u toj državi. Dodatno treba se istaknuti kako je napravljen izniman napredak u vidu kandidacijskog statusa i to se spomenulo BiH za članstvo u Europskoj uniji i njena iskazana opredijeljenost za euro atlantske integracije. Uloga Republike Hrvatske je u integraciji jugoistočne Europe ili kako kažemo Zapadnog Balkana sa Europom njezin doprinos energetskoj politici, suradnja unutar NATO-a uključujući pomoć Ukrajini ključni su a navedena su i područja, dominantne teme su bile tijekom evo sastanka našeg ministra Gordana Grlića Radmana sa državnim tajnikom Antonyom Blinkenom u Bruxellesu prije pat ja Sve ovo, a i brojne druge uspjehe na vanjsko-političkom planu bitno je i trebalo se naglasiti i zato sam željela uzeti ovdje riječ. I zbog svega ovog navedenog Hrvatska demokratska zajednica naravno će podržati ovo Izvješće. Hvala lijepo. raspravu. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem državnoj tajnici sa suradnicom. Nastavljamo sutra u jutro u 9,30 sa Prijedlogom zakona o mirnom rješavanju sporova, prvo čitanje, P.Z. br. 469. Laku noć svima!